Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Predlagatelj je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova koja je dostavila ovo izvješće temeljem članka 22. Zakona o ravnopravnosti spolova. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli odbori za Ustav, Poslovnik i politički sustav, ravnopravnost spolova, obranu, Odbor za rad i socijalno partnerstvo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, gospođa Gordana Lukač Koritnik će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

i u njemu su opisane zapravo sve aktivnosti Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tijekom izvještajne godine. Međutim, to je prvo izvješće nakon donošenja novog Zakona o ravnopravnosti spolova koji je u jednom dijelu izmijenio ovlasti, obveze, nadležnosti pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. A jedna od ključnih novosti koje bih htjela ukazati da zapravo sada obavljamo poslove neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova. Kao i uvijek, kao i prethodnih godina, dužni smo bili pratiti provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Samo praćenjem tih odredbi i tih dokumenata možemo zaključivati da li je došlo do nekog napretka, u kojem području i na koji način, čime se to može zapravo dokazati ili pokazati. Upravo je to razlog što je ovo izvješće tako opširno jer sadrži nekoliko istraživanja ili analiza, ukupno 12, vezanih za praćenje primjene pojedinih zakonskih odredbi. praćenja, ali i zbog obveze provođenja neovisnih istraživana što je novim zakonom izrijekom stavljeno u nadležnosti i obvezu pravobraniteljice i ovo izvješće uključuje određena istraživanja. Posebno ukazujem na one vezane za položaj žena na tržištu rada. I ovaj puta želim istaći da ured pravobraniteljice i u ovom izvještajnom razdoblju nije se bavio samo pitanjima diskriminacije, nego i pitanjem ravnopravnosti spolova jer koncepcija stvarne jednakosti nastoji otkloniti neprihvatljive učinke primjene jednakog prava na stvarno nejednake osobe. Kao primjer iz ovog izvješća ukazujem na poticaje za zapošljavanje žena žrtava obiteljskog nasilja, jer iako se zakon odnosi na sve jednako, to su osobe koje nemaju jednake mogućnosti i ti poticaji su nužni bilo je važno saznati da li su i učinkoviti. Posebno smo analizirali primjenu zakonskih odredaba o medijima, jer time što ističem da smo opširno zapravo prije ocjene dali sve moguće propise i kodekse o kojima bi mediji morali voditi računa u svojem izvještavanju. Ako znamo koje su im obveze onda možemo konkretnije ocijeniti ovo izvješće. Što se tiče statističkih podataka, radili smo na ukupno 1 009 predmeta, 937 otvorenih u 2008. godini i 72 prenesena. Od toga smo završili 96,6% u prošloj godini i ostalo je preneseno 3,4% za ovu godinu. 309 predmeta odnosilo se na pritužbe građana i građanki i od toga 288 novih. primili smo više pritužbi nego u prethodnom izvještajnom razdoblju i to naročito je povećanje izraženo u području zapošljavanja i rada, dakle diskriminacije na tom području. Ali je bilo naravno i predmeta koje smo otvarali na vlastitu inicijativu. Gledajući oštećene osobe po spolu i dalje naravno imamo 62,5% žena 13,5% muškaraca, a ostalo mogu biti grupe žena ili grupe muškaraca, zavisno tko nam se pritužio, da li su tekstilne radnice ili Mungosi, radi se o tome tako da je to ta jedna statistika jer nam se ne pritužuju samo pojedinci i pojedinke. Uputili smo 34 pisana upozorenja, 39 preporuka i 37 prijedloga, ukupno manje nego 2007. godine, što je rezultat prije svega po našoj ocjeni poboljšanog rada policije i centara za socijalnu skrb. Gledajući područje iz kojeg su dolazile pritužbe, dalje najviše iz Grada Zagreba, a zatim s područja Splitsko-dalmatinske i Primorsko-goranske županije. Temelj diskriminacije naravno … /Govornica a ostali osnovi zabranjene diskriminacije. Smatram da posebno treba nešto reći o području zapošljavanja i rada. Iako bilježimo veći broj pritužbi koje se odnose na diskriminaciju na području rada i zapošljavanja, ja smatram da se diskriminacija još uvijek rijetko prijavljuje, o čemu svjedoči i mali broj sudskih postupaka koji se vodi s tog osnova. Razlog neprijavljivanja diskriminacije je prije svega u želji da se sačuva radno mjesto, ne pogoršaju uvjeti rada na poslu, ali i nepoznavanje mogućnosti zaštite prava. Sve smo to obrazložili konkretnim primjerima jer zaista nakon što upoznamo pritužitelje o proceduri, vrlo često nam se dešava da pokušavaju to riješiti na samom radnom mjestu prije nego što naprave neku prijavu koja bi mogla otežati situaciju, tako da najviše ljudi i dalje prijavljuje kada je praktički već izvjesno da će izgubiti posao i da ni oni sami nemaju tada što izgubiti ako naprave i prijavu. Bitno je i to mislim da smo obrazložili u ovom izvješću, nepoznavanje mogućnosti zaštite prava. Pored svih mogućih zakona, Zakona o radu, kolektivnih ugovora državnim službenicima i namještenicima, još uvijek se ne koriste mehanizmi kojima se pruža zaštita na radnom mjestu. I što se utvrđuje? Da mnogi nisu ni znali da ti mehanizmi postoje. Kao pojavni oblici istaknula bih dalje uznemiravanje na radu, ali i diskriminaciju prilikom zapošljavanja, sprječavanje napredovanja na poslu te sprječavanje pristupa stručnom usavršavanju i osposobljavanju. Moram reći da što se tiče diskriminacije prilikom zapošljavanja, treba poći od toga da oglasi za radna mjesta moraju biti u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i tu bilježimo vrlo visoki napredak jer smo unutar par godina izvijestili o 40% poštivanja, analizama smo došli do toga, Zakona o ravnopravnosti spolova, danas možemo reći 78% i to moram naglasiti bez represije. Nema represivnih odredbi, to je bilo jedino na temelju tisuće upozorenja koje smo slali vezano za to. Ujedno, taj način oglašavanja znači eliminaciju diskriminacije u jeziku. Žene najviše naravno podnose i ovu vrstu pritužbi i smatramo da jedan od problema da dio poslodavaca ne razmatra pritužbe s aspekta zaštite dostojanstva radnika ili radnice, nego kao mogući stegovni prekršaj, što je nešto potpuno drugo, tako da ni rezultati sigurno nisu dobri jer se o diskriminaciji zapravo ne vodi računa, nego se vodi da li je time napravljen nekakav drugi prekršaj. Primali smo i pritužbe vezane za zaštitu majčinstva. Tržište rada, naročito ja upozoravam na ovo izvješće o radu na određeno vrijeme. Rad na određeno vrijeme, a naša analiza pokazuje da anketirane žene, preko tisuću njih, dakle to je ipak jedan veliki uzorak, u prosjeku su radile na određeno vrijeme preko 3 godine. To može ukazivati samo na zloupotrebu odredaba Zakona o radu, a takva zloupotreba dovodi do diskriminacije tih žena, naročito trudnica koje poslije zapravo ne mogu obnoviti taj ugovor. Zbog toga čvrsto vjerujem, održali smo i jedan okrugli stol na tu temu, da treba mijenjati Zakon o radu, ograničiti mogućnost zloupotreba, predvidjeti kraće moguće trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme, smanjiti mogućnost broja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme. Ne treba zaboraviti da se često puta zaključuju i samo na mjesec dana i tako po nekoliko godina i da ta nesigurnost sasvim sigurno sprječava ljude da prijavljuju bilo kakvu vrstu prekršaja, uključujući i diskriminaciju. Što se tiče poticaja, recimo za žene žrtve nasilja, ma da smo mi analizirali učinak svih tih poticajnih mjera, očito je da tu ima problema, da nisu dovoljno poslodavci pokazali zanimanje za tu vrstu poticaja. Znači, država je predvidjela novce, ali se to ne koristi. Mi smo kroz istraživanje i razgovor sa poslodavcima došli do zaključka da neki nisu imali informaciju o tome a neki ih ne smatraju poticajnim, jer ih obavezuje na predugo razdoblje ugovora o radu i na određenu plaću zapravo da nisu sigurni zbog poslovanja na tržištu da li će to moći ispuniti. Prema tome, mislimo da te mjere treba kreirati na način koji bi bio pristupačniji i poslodavcima, a naročito vezano za dokumentaciju koju je potrebno prikupiti da bi se poticaj uopće dobio. Što se tiče svih onih ostalih aspekata koje moramo analizirati vezano za položaj žene na tržištu rada. Točno je da se smanjuje ukupni broj nezaposlenih. U 2008. bio je manji nego u prosincu 2007., ali udio žena u evidentiranoj nezaposlenosti povećao se sa 61% na 62,4. Mi smo proveli jednu dodatnu analizu na temelju raspoloživih, pa smo jednim malim izračunom došli da je čak preko 16% žena nezaposlenih po dobnim skupinama u godinama od 50 do 54 godine. Znači da je to jedan pokazatelj koji nam može pomoći naročito Vladi da u kreiranju mjera predvidi posebne poticaje vezano za zapošljavanje ove kategorije žena. Što se tiče nasilja, mislim da tu možemo reći da bilježimo napredak. Iako je dakako broj prijavljenog nasilja i dalje izuzetno velik, jer je policija primila 16 885 zahtjeva za pružanjem policijske intervencije. To je ipak pak od 5,4% manje u odnosu na 2007. godinu. Ali iz razgovora sa strankama analizirajući pritužbe, posjetom skloništima za žene što redovno činimo svake godine, očito je da da prepreke za prijavu koje su postojale ranijih godina su sve manje i da žene zapravo bez ustezanja, jer one su većinom žrtve nasilja prijavljuju to nasilje. možemo ipak pripisati tome da je ipak na tom području učinjeno, da je zaštita bolja, a bolja zaštita znači i manje recidiva u svakom slučaju. Isto tako što se tiče rada policije, osnovni problem sasvim sigurno nije u pružanju same zašite, nego u neinformiranosti žrtava nasilja, poduzetim radnjama i mjerama protiv počinitelja od strane policije ili o ishodu njihovih prijava policiji, tj. o ishodima kaznenih i prekršajnih postupaka. Iz razmatranih slučajeva može se zaključiti da bi broj pritužbi koje se odnose na postupanje policije bio smanjen, da je policija sukladno točkama 3. Protokola na vrijeme izvijestila žrtvu o poduzetim mjerama kao i da su tijekom policijskog postupanja na primjeren i jasan način upoznali žrtvu nasilja s njenim zakonskim pravima, ali i da su pritužitelji i pritužiteljice u skladu sa svojim pravom od sudova dobili preslike sudskih odluka. Dakle, neinformiranost je svakako jedan razlog. Zbog toga smo utvrdili da su mnoge pritužbe neutemeljene i policija je zaista poduzela ono što je u njihovoj nadležnosti. Međutim, s ciljem praćenja provedbe protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, mi smo istražili kako postupaju u skladu sa svojim obvezama. Ja govorim o obvezama. Oni su dužni i stojim jasno da su odgovorni za provedbu protokola. Kako to čine koordinatori i koordinatorice u uredima državne uprave po županijama. To je jedan segment koji sasvim sigurno nije odradio posao na zadovoljavajući način, odnosno razlikuje se od županije do županije, pa čak i od pojedinaca koji su na čelu ili pojedinki koji su na čelu povjerenstava. Naime, iz dostavljenih odgovora da se zaključiti da neki koordinatori ili koordinatorice ne mogu sudjelovati na sjednicama Povjerenstva za ravnopravnost spolova, iako nije uvjet da ih se poziva na sastanke povjerenstva, već upravo obratno. Ili ih uopće ne pozivaju. Međutim, neki ističu pomanjkanje podrške u radu, a neki očigledno ne poznaju ni svoje obveze iz protokola. Mislim da kada govorimo o nasilju obiteljskom ali i šire i mislim da su bila izvješća ranija i da prateći medije da moramo zaključiti da bez posebnih napora na lokalnoj razini učiniti nešto da se prevenira nasilje. Sami napori Vlade kroz kampanje ili kroz osnivanje određenih tijela tome sasvim sigurno se ne mogu suprotstaviti bez angažiranosti na lokalnoj razini. Vrlo često umjesto da neki događaj tragičan, vezan za obiteljsko nasilje bude alarm toj zajednici da razmotri situaciju u svojoj sredini, oni to uopće ne čine i dapače izvještavaju da o tome nikada nisu raspravljali i da uopće se pokazuju da ne znaju koji su drugi čimbenici s kojima trebaju surađivati. Međutim, i tu očekujemo napredak zbog toga što smo uočivši problem o izvještavanju zatražili da se izradi obrazac standardne metodologije izvještavanja, da ne bi svi izvještavali po svom vlastitom nahođenju. I to je ušlo u Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji. Obrazac je dovršen prošle godine, ali je sada je već praktički napravljen. I mislim da ćemo iduće godine moći puno detaljnije izvijestiti o tome što se na kojoj lokalnoj sredini dešava vezano za obiteljsko nasilje. Područje obrazovanja smo i ovaj puta obuhvatili, ali naravno nismo analizirali udžbenike kao što smo činili godinu ranije. Što se tiče izbora, njih nije bilo prošle godine. To isto nije predmet u ovom izvješću. A za obrazovanje mislim da je potrebno samo istaknuti da i dalje pratimo segregaciju na području obrazovanja tj. muškarci i žene se i dalje i dalje uglavnom obrazuju za tzv. muška ili ženska zanimanja, a tako se nakon toga zapošljavaju, tako nakon toga dobivaju i plaće. Dakle žene rade u potplaćenim sektorima i tako na koncu završavaju i sa mirovinama. I iako je to jedan proces i to se ne može preko noći napraviti mislim da su tu potrebni dodatni napori. A tu se nadamo da će i ali to još teče rok za provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova. Jedan dio se odnosi upravo na ovo o čemu sam govorila. Što se tiče medija vrlo smo opširno analizirali medije ali i TV spotove i za prošlu godinu moramo reći da zaista smo našli samo dva spota za koje smatramo da su potpuno neprihvatljiva dok ostali obiluju stereotipima. A samo bih ovdje istakla recimo da u oglašavanju kozmetike najčešće se kreira kad su u pitanju žene osjećaj straha, nelagode, neugodnosti, srama zbog izgleda a poslije se naravno čudimo i i borimo sa anoreksijom, bulimijom i ostalim oblicima koji direktno se mogu povezati s ovakvim načinom oglašavanja. Dali smo i preporuke vezano za medije a posebno želim samo izdvojiti da treba po našem mišljenju uključiti muškarce u teme o ravnopravnosti spolova jer svjedočimo svi ako je bilo koja emisija kad oni zapravo i govore recimo na televiziji o ravnopravnosti spolova da su sugovornice uvijek žene. isto tako ni raznovrsnost tema nije prisutna u sadržaju televizijskih emisija koje smo mi analizirali. Uglavnom se govori o zdravlju ili o nasilju dok ostale teme kojih ima jako puno uopće nisu zastupljene. Zaključno, smatram da ćemo imati više saznanja vezano za diskriminaciju na području rada kada provedemo odredbe novog Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o suzbijanju diskriminacije kada ćemo dobiti sasvim sigurno sudske podatke o tome koliko se sporova vezano za bilo koju vrstu diskriminacije vodi na sudovima što u ovom trenutku zapravo uopće ne znamo. S obzirom da je pitanje žena na tržištu rada usko povezano sa pitanjem kako da one zapravo usklade svoj profesionalni i privatni život nešto što nam određuju zakoni, što nam direktive i preporuke Europske unije također sugeriraju svima u Europi da nešto poduzmu i poboljšaju položaj žena. Mislim da se moramo okrenuti ne samo Zakonu o radu nego i kolektivnom pregovaranju kao jednom mogućem mehanizmu gdje bi se taj položaj popravio. Mi smo dali u izvješću neke primjere gdje recimo jedna neutralna norma o tome da oni koji su radili će dobiti recimo veću božićnicu od onih koji nisu direktne a imaju diskriminatorne učinke na majke, koje su odsustvovale zbog porodiljnog dopusta ili zbog bolovanja vezanog za bolest djece. Prema tome, učinci su diskriminatorni a to su stvari koje se mogu izmijeniti i kolektivnim pregovaranjem. Evo, ja mislim da su to osnovni akcenti iz izvješća i naravno želim odgovarati na vaša pitanja.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 Hvala, gospodine predsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina razmotrio je danas 4. lipnja Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2008. godini. Odbor je navedeno izvješće razmatrao kao zainteresirano radno tijelo i u raspravi je istaknuto da su na području promicanja ravnopravnosti spolova u protekloj godini postignuti određeni rezultati ali da to još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini. Naglašeno je da je iz izvješća pravobraniteljice razvidno da je zakonodavni okvir uglavnom zaokružen odnosno da je donošenjem Zakona o suzbijanju diskriminacije uspostavljen cjeloviti sustav ali da provedba i dalje zaostaje za mogućnostima koje taj okvir pruža. Posebno je naglašena potreba koordinirane aktivnosti svih društvenih čimbenika na ovom području što najbolje pokazuju rezultati postignuti u poboljšavanju zaštite žrtava obiteljskog nasilja. Članovi odbora su posebno naglasili važnost ovog izvješća kao izvora dobrih analiza i podataka za izradu izvješća kojeg Republika Hrvatska treba podnijeti Odboru Ujedinjenih naroda koji prati primjenu Konvencije o otklanjanju svih oblika diskriminacije žena osobito imajući u vidu činjenicu da smo dobili preporuku od toga dijela za uklanjanje segregacije u obrazovanju. Kako je u raspravi istaknuto segregacija u obrazovanju uzrokuje segregaciju na tržištu rada. Ona pak uzrokuje razliku u plaćama odnosno manje plaće za žene za rad jednake vrijednosti, što znači drugim riječima jednakog obrazovanja jednake stručne spreme što u konačnici rezultira manjom mirovinom za žene. Podržan je prijedlog predstavnika Vlade Republike Hrvatske da o nacrtu ovog izvješća raspravljaju i zainteresirani saborski odbori. Članovi odbora su posebno ukazali na činjenicu da u pojedinim područjima se ne bilježi nikakav pomak djelom i zbog toga što nema predviđenih odgovarajućih mjera koje treba provesti kao što je to na primjer u području tržišta rada ili u odgojno-obrazovnom sustavu. S tim u vezi istaknuto je da nisu predviđene mjere kojima bi se posebno zaštitile žene na tržištu rada u vrijeme kriza budući da upravo krize najviše pogađaju žensku populaciju zaposlenu u industrijskim koji slabija populacija u industrijskim granama u kojima su one najzastupljenije, na primjer u tekstilnoj industriji. Stoga je ukazano na važnost iznalaženja onih mjera čijim se provođenjem smanjila takva segregiranost u pojedinim djelatnostima. Pri tom je posebno naglašena važnost kolektivnog ugovora ugovora radi ugovaranja, radi usklađivanja privatnog i obiteljskog života s profesionalnim što je jedan od mehanizama koji može u značajnoj mjeri utjecati i pridonijeti ostvarivanju pune ravnopravnosti žena na tržištu rada. Istaknuto je također da se nedovoljna pažnja posvećuje problematici žena žrtava seksualnog nasilja te je stoga potrebno urediti odnos pravosudnog sustava prema takvim žrtvama ali na način kako je to u praksi uobičajeno da se u zakonski prijedlog uvrsti odredba o važnosti poštivanja ravnopravnosti spolova već i da se precizno odredi protokol postupanja kako bi se one zaštitile na najbolji, najučinkovitiji način. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak. Prihvaća se izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2008. godini. Hvala. Hvala. U ime Odbora za ravnopravnost spolova gospođa Gordana Sobol. **Sobol, Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora je na 19. sjednici održanoj 21. svibnja ove godine raspravljao o izvješću o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2008. u 2008. godini. Naime sukladno članku 22. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova i članku 18. Poslovnika o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljica podnosi redovito godišnje izvješće o radu Hrvatskom saboru. uvodnom izlaganju upoznala je odbor sa poduzetim aktivnostima koji se odnose na praćenje i provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova kao i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Izvješće pravobraniteljice pokazuje da je donesen bolji zakonodavni antidiskriminacijski okvir u području ravnopravnosti spolova te da su se u velikoj mjeri provodile politike i strategije vezane za to područje. Položaj žena na tržištu rada nije se bitno promijenio, visok udio žena među nezaposlenima, segregacija između žene i muškarca na tržištu rada, razlika u plaćama po spolu i slično i dalje ukazuje na postojanje neravnopravnosti spolova. Pozitivno je to što se pri oglašavanju radnih mjesta bitno bolje u odnosu na prijašnje godine primjenjuje odredba članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova čiji je cilj ukidanje diskriminacije kod zapošljavanja. U odnosu na obiteljsko nasilje vidljiva su poboljšanja u zaštiti žrtava nasilja, međutim, prevencija obiteljskog nasilja posebno na lokalnoj razini i dalje je nedostatna. Krajem godine postignut je dogovor o modelu sufinanciranja pojedinih skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja prema kojem Vlada, grad i županija snose po 30% troškova a preostalih 10% udruge financiraju same kroz donacije. No tek će se ove godine moći vidjeti da li to i funkcionira. U raspravi koja je uslijedila članovi i članice odbora pozitivno su ocijenili izvješće koje je prvo nakon donošenja novog Zakona o ravnopravnosti spolova. Veoma važnim dijelom izvješća smatraju se neovisna istraživanja ureda pravobraniteljice. Dakle, radi se o istraživanju anketi o položaju žena zaposlenih na određeno vrijeme, istraživanju o korištenju subvencija za zapošljavanje žena žrtava nasilja, analiza državnih stipendija, analizi članaka vezanih u područja ravnopravnosti spolova, naročito medijskoj slici žena iz ruralnih krajeva, žene u sportu i seksizam kao i rodnoj analizi tv sadržaja. Ova istraživanja dragocjena su jer razotkrivaju hrvatsku stvarnost i odnos prema ženama u različitim segmentima društva. Vezano uz novo zakonodavstvo iznesen je stav da se Zakon o ravnopravnosti spolova ali i ostalo antidiskriminacijsko zakonodavstvo nedovoljno koristi. Također navedeno je da je Zakon o ravnopravnosti spolova od strane Europske komisije ocijenjen pozitivno, problem je provedba budući da ne postoji odgovarajuća praksa, odnosno nemamo sudskih predmeta i presuda. Ponovno je upozoreno za postavljenu problematiku žena u ruralnim područjima a zabrinjavajuća je uvijek ista loša ocjena stanja žena na tržištu rada. Među najznačajnije probleme izdvaja se zloupotreba instituta rada na određeno vrijeme. Izdvojen je i problem rada koordinatora za ravnopravnost spolova u uredima državne uprave po županijama kao i županijskih i gradskih povjerenstava odbora za ravnopravnost spolova. Što se tiče ravnopravnosti spolova u medijima podsjetilo se da je Hrvatski sabor na prijedlog upravo ovog odbora zadužio programsko vijeće HRT-a da posebno razmotri primjenu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova koje govore o obvezi medija da kroz programske sadržaje, programska usmjerenja i samoregulacijske akte promiču razvoj svijesti o ravnopravnosti spolova, odnosno žena i muškaraca, te o tome izvijesti Hrvatski sabor najkasnije do kraja ožujka 2009. godine. Najavljena je i planirana zajednička sjednica ovog odbora i programskog vijeća HRT-a gdje će se predstaviti navedeno izvješće. Upozoreno je na odgovornost medija za nepristrano i nestereotipno prikazivanje žena i muškaraca kao i na potrebu medijskih djelatnika u pitanjima rodne jednakosti. Nakon provedene rasprave odbor jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru da prihvati izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova 2008. godine. Žele li drugi odbori? Ne. Želi li predstavnik Vlade. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Kolegice i kolege, u ime kluba SDP-a, odmah na početku reći ću da će Klub SDP-a podržati izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2008. godinu. Inače smatramo pogotovo ove godine, izuzetno važnim izvješće koje je stiglo od pravobraniteljice, obzirom da kako je to već rečeno ove godine se ustvari daje izvješće za proteklo četverogodišnje razdoblje, komisije UN-a za pitanja prava žena u kojeg ustvari ide, koje će biti izvješće Vlade, radi se i tzv. izvješće u sjeni koji rade nevladine udruge i neovisne institucije kao što je institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. U ime kluba započeti ću ustvari sa jednom rečenicom iz zaključnog razmatranja pravobraniteljice u kojoj ona u toj prvoj rečenici zaključnog razmatranja kaže da izvješće pravobraniteljice za 2008. godinu pokazuje da je donesen novi i bolji zakonodavni antidiskriminacijski okvir u području ravnopravnosti spolova da su se u velikoj mjeri provodile politike i strategije vezane za to područje. Ono što u ime kluba želim reći da obzirom da je Zakon o ravnopravnosti spolova novi stupio na snagu negdje polovinom srpnja mjeseca prošle godine a Zakon o suzbijanju diskriminacije stupio je 1. 1. ove godine nekako nam se čini da je još uvijek premalo vremena proteklo da bi se moglo procjenjivati stvarnost odnosno da li je taj novi zakonodavni okvir stvarno bolji i učinkovitiji. učinkovitiji. Te u biti očekujemo da na izvješću za 2009. godinu ustvari se pokaže prava slika toga. Sjećamo se svi da je prošle godine dosta se pisalo o tom novom Zakonu o ravnopravnosti spolova, dosta se raspravljalo u javnosti naročito u svjetlu onoga što se odredbi zakona koje su se odnosile na sudjelovanje žena u političkom životu, naravno to je prvenstveno zbog činjenice da je taj zakon prethodio ustvari evo ovogodišnjim lokalnim izborima i tu su bila različita razmišljanja. Tada je u to vrijeme klub SDP-a predlagao, usuđujem se reći puno radikalnije da tako kažem, odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova koje bi imale vjerojatno učinka već i na ovogodišnjim lokalnim izborima međutim tada to nije prošlo. Nemamo naravno još podatke kako se odrazilo to na ovogodišnje lokalne izbore, osim da imamo podatke da je nešto više žena kandidirano, ali još uvijek nemamo podatke koliko je stvarno i izabrano kada su u pitanju županijske skupštine, gradska i općinska ono što imamo, to je da u izvršnoj vlasti imamo manje žena na čelnim funkcijama i to je nešto što smo mi i prošle godine upozoravali kada se donosio novi Zakon o ravnopravnosti spolova. Ono što klubu SDP-a postaje na neki način sve više neprihvatljivo, to je ustvari činjenica da se već u nekoliko izvješća iz godine u godinu pojedine ocjene ustvari ponavljaju što bi ustvari značilo. Nažalost, nije to samo slučaj kod izvješća pravobraniteljice, to je slučaj i kod ostalih pravobraniteljstava, odnosno izgleda da ono do čega i na što se upozorava sa razine pravobraniteljstava, u ovom slučaju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, očito da nema dovoljno odjeka kod onih koji bi trebali sa puno više pažnje gledati, odnosno posvetiti se onome što u ovim izvješćima piše preporukama koje se daju i upozorenjima naravno koje se daju. u ime kluba SDP-a, kako to procjenjujemo za sva ovogodišnja izvješća pojedinih pravobraniteljstava, tako to zaključujemo i vezano oko izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Ono što posebno i ove godine u ime kluba SDP-a ističemo, to je gotovo pa iste ocjene u izvješću kada je u pitanju položaj žena na tržištu rada. U zaključnim razmatranjima pravobraniteljica naglašava da se položaj žena na tržištu rada nije bitno promijenio i dalje je visok udio žena među nezaposlenima. Ja podsjećam, udio žena u nezaposlenima je brojka koja se neprestano povećava. Danas je preko 62%. I dalje postoji horizontalna i vertikalna segregacija između muškaraca i žena na tržištu rada, obrazovanje žena za zanimanja koja su sutra potplaćena, tzv. "ženska zanimanja". Naravno, kao što je pravobraniteljica sama rekla, to povlači za sobom razliku u plaća, a to u konačnici onda povlači za sobom i razliku u mirovinama na štetu žena. Poseban problem koji se ističe, to je već puno veći broj žena zaposlenih na određeno vrijeme i sve to skupa već niz godina za redom ukazuje na postojanje neravnopravnosti spolova. Ono što smatramo i žao nam je ustvari u ime kluba SDP-a, moram reći da se ipak u ovom izvješću, svjesni smo mi toga da bi to možda puno, da tako kažem, podebljalo ovo izvješće ali da se ove godine nije našlo mjesta da se prikažu stvarno svi rezultati iz Nacionalnog programa, Akcijskog programa zapošljavanja na način kao što ste imala i prošle godine. godine. Međutim, ono što smatramo izrazito zabrinjavajućim, također to je da se iz godine u godinu pokazuje da je najranjivije skupine da tako kažem, kada je u pitanju žene na tržištu rada, su upravo one koje su najteže zapošljive, a to su 50, dakle između 50 i 54 godine života kada ih ima u ukupnom broju nezaposlenih žena najviše prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 16,5%. Nadalje, posebna problematika je rad na određeno vrijeme i mi u klubu SDP-a smo u više navrata i povodom različitih zakona i o toj problematici govorili, na djelu je da tako kažem iz godine u godinu nešto što se zove zlouporaba institucije rada na određeno vrijeme jer je i u sadašnjem Zakonu o radu vrlo jasno istaknuto i piše da se u pravilu ugovori sklapaju na neodređeno vrijeme, uz određene izuzetke. Ti izuzeci nažalost u Hrvatskoj su postali pravilo koje svi znamo, svi govorimo, a nismo našli načina kako da taj proces zaustavimo. Pogotovo danas govorimo ovdje i s aspekta ravnopravnosti spolova, jer svi podaci pokazuju da je ogroman broj ugovora koji se sklapaju na određeno vrijeme upravo sklapaju žene. Tim je više dragocjeno i istraživanje odnosno anketa koju je radila pravobraniteljica, zajedno sa Ženskom sindikalnom grupom, Saveza samostalnih Hrvatske, Nezavisnih sindikata i Hrvatske udruge sindikata koje su ustvari provele na neki način istraživanje odnosno anketu i dobile sliku, kako je i ovdje nazvana, prosječne žene koja radi na određeno vrijeme. I ustvari podaci koji su dobiveni smatram da su porazni, odnosno smatram da su i alarmantni i da bi sa razine države se nešto trebalo, da li sa razine Gospodarsko-socijalnog vijeća, dakle u ovim razgovorima između socijalnih partnera ili na neki drugi način, jer kako je to nazvano, što slika prosječne žene na određeno vrijeme. To je dakle žena koja je u fertilnoj dobi. Negdje između 20 i 39 godina ih ima preko 65%, dakle žena koje rade na određeno vrijeme. Većinom nemaju djece ili imaju tek jedno dijete, a željele bi imati više djece. One imaju najčešće srednju stručnu spremu, odnosno kvalifikaciju. Do sada su isto bile zaposlene na određeno vrijeme ili kraće vrijeme nezaposlene. Rade na određeno vrijeme u prosjeku preko tri godine i to često u smjenama, noćni rad, nedjelja, prekovremeno, plaće su im niže od prosječnih, nemaju pravo na kredit, većinom nemaju nekretnine na svoje ime, a šanse da će dobit posao na neodređeno su vrlo slabe. Mislim da su podaci koji su izrečeni, koji su dobiveni i ovo što je izrečeno u izvješću, stvarno bi negdje trebalo upaliti lampicu alarma. Drugo što želim posebno naglasiti u ime kluba SDP-a i podsjetiti sve nas da je prošle godine u ovom Saboru donesen Zakon o minimalnoj plaći. Tada smo mi u ime kluba SDP-a upozoravali da je taj zakon u jednom dijelu diskriminacijski zato što je dijelu industrije, a to se odnosi na tekstilnu, kožarsku, obućarsku industriju odredio manji minimalac u odnosu na druge grane. A posebno smo upozoravali da je to još dodatna diskriminacija zato što su to grane industrije u kojima su najviše zaposlene žene te smo i to smatrali diskriminacijom upravo žena na području rada. Prošle godine održana je panel rasprava u uredu pravobraniteljice u organizaciji ureda pravobraniteljice, žene i siromaštvo, nesigurnost rada i nezaposlenost. Šteta što više nije naglasaka dano i u ovom izvješću sa te panel rasprave na kojoj je također izrečena istina da kriza u kojoj se nalazi i hrvatsko društvo više pogađa žene i u kriznim vremenima žene su te koje na tržištu rada su puno nesigurnije nego što su to muškarci, da je to nešto o čemu bi trebali sa razine države voditi računa. Posebno što je obrađeno u ovom izvješću je zapošljavanje žena žrtava nasilja. Zašto je to važno? Pa zato što kad se govori o problematici obiteljskog nasilja i žrtvama nasilja, onda manje-više smo se negdje zadržavali na onom dijelu gdje su te žene i njihova djeca smješteni, da li postoje skloništa, kako se ta skloništa financiraju i slično, a negdje smo barem do nekakvih godinu dana unatrag otprilike zanemarivali onaj dio što nakon što prođu dakle onih godinu dana u nekom od skloništa, kako i na koji način se vratiti u normalan život. Da bi se vratili u normalan život potrebno je stambeno ih zbrinuti, potrebno ih je Međutim, i ovo izvješće pokazuje kao izvješće za prošlu godinu da ta mjera vezana uz zapošljavanje žena žrtava nasilja se nije pomakla previše od početka jer je za 2007. zaposleno 6 žena po tim mjerama, za prošlu godinu također 6 plus dvije koje su zaposlene mimo tih mjera. I ja još jedanput upozoravam da mi se čini da je vrijeme da se sa razine države što, da tako kažem, ne štima kada je u pitanju ta mjera i definitivno mislim da stoje primjedbe da je u provođenju te mjere potrebno i više informacije i više komunikacije, ali i puno, puno manje birokracije, odnosno rekli bismo pojednostavljenje procedure ključno je ustvari pitanje kako tim ženama omogućiti zapošljavanje, a da ih se dodatno ne stigmatizira, ono što naravno niti jedna od njih ne želi ponovno prihvatiti. Posebno što u ime kluba također želim naglasiti, kada je u pitanju nasilje i kada je u pitanju izricanje mjera. Prvo, nasilje u obitelji je i dalje konstanta i hrvatskog društva kao i svih ostalih. Negdje otprilike brojka počinjenog nasilja, kad govorimo o nasilju u obitelji je otprilike ista u proteklim godinama. Međutim, ono što ponovno postavljam pitanje, a to je kako je toliko veliki nesrazmjer u odnosu na ono što predlažu policijski službenici kada se radi o prekršajnom djelu, dakle kad se radi o mjerama psihosocijalnog tretmana, udaljenja žrtava iz stana i slično, zabrana približavanja, u odnosu na broj mjera koje izriču prekršajni sudovi. To je po nekoliko stotina puta manje od onoga što se predlaže. Sada imamo na raspravi Zakon o policijskim ovlastima i postupanjima gdje znamo da postoji jedan prijedlog sa razine povjerenstva da se ugradi u taj zakon odredba o trenutnom udaljenju nasilnika iz stana, bez obzira da li je vlasnik ili ne, u trajanju od 10 dana. Međutim, moram reći da ja sam probala i ovdje za vrijeme rasprave razgovarati sa predstavnikom predstavnikom MUP-a, međutim po onom kako sam dobila informacije, nažalost takva mjera ne bi izgleda mogla proći u ovom prijedlogu zakona. Ovo govorim jer je tu i državni tajnik pa možda do drugog čitanja se može još nešto učiniti, ali onda bi možda trebalo razmisliti što je sa izmjenom ostalog zakonodavstva, odnosno i sa novim Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji. Dakle, u ime kluba SDP-a, uz sve ovo što sam rekla, još jedanput ponavljam, SDP će prihvatiti izvješće pravobraniteljice za 2008. godinu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a, gospođa zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvažena pravobraniteljice, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o Izvješću o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2008. godinu. Krovni zakon za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova je Zakon o ravnopravnosti spolova kojim je definirana zaštita od diskriminacije na temelju spola, te mehanizmi stvaranja jednakih mogućnosti za žene i muškarce uz prekršajne odredbe. Unatoč zakonodavstvu i Zakona o ravnopravnosti spolova, kao i Zakona o suzbijanju diskriminacije i institucijama diskriminacije se još uvijek rijetko prijavljuje zbog želje da se sačuva radno mjesto ili zbog neznanja o mogućnosti i zaštiti svojih prava. Naravno da je kratki period i s obzirom na Zakon o suzbijanju diskriminacije i novog Zakona o ravnopravnosti spolova, ali trebamo puno raditi na tome da se upozna s tim zakonima i da se zna o pravima i mogućnostima. U 2008. godini pravobraniteljica je obradila 937 predmeta. Samo njih 288 su pritužbe građana, što nam je još jedan dokaz, a 625 novih predmeta iz 2008. godine otvorene su na inicijativu pravobraniteljice. Obrađeno je 312 predmeta neravnopravnosti po spolu u 62,5% slučajeva ili 195 slučajeva radilo se o ženama, a u 13,5% ili 42 slučaja muškaraca. U odnosu na prethodnu godinu, povećan je broj pritužbi na temelju spolne orijentacije bračnog i obiteljskog statusa. Najčešći pojavni oblici diskriminacije i dalje su uznemiravanje na radu, zatim diskriminacija prilikom zapošljavanja, sprječavanje napredovanja na poslu te sprječavanja pristupa stručnom usavršavanju i osposobljavanju. Riječ je o kršenju ne samo Zakona o ravnopravnosti spolova, već i Zakona o radu. pritužbe s tog osnova uznemiravanja na radu i dalje u većini podnose žene, ali se rijetko odlučuju uputiti pritužbu poslodavcu za zaštitu svog dostojanstva zbog straha od mogućih štetnih posljedica. Većina njih nije ni upoznata sa postupkom i svojim pravima. u ovom izvješću se ponavlja povreda prava na zaštitu majčinstva trudnicama se ne nude ugovori o radu na određeno vrijeme kada saznaju za njihovu trudnoću, a čuli smo da preko tri godine rade na određeno. Nezakonito im im se otkazuju ugovori na neodređeno vrijeme ili im se otkazuje ugovor poslije rodiljnog dopusta. Neprimjereno je ponašanje poslodavca tekstilne tvrtke koja radnicima i radnicama koji su koristili bolovanja tijekom godine za svaki dan bolovanja ili rodiljnog dopusta božićnicu umanjio za jednu i pol kunu. Ne treba posebno naglašavati o kakvoj diskriminaciji je riječ. Iz navedenih primjera u izvješću vidljivo je da mnoge firme nisu donesle plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova prema Zakonu o ravnopravnosti spolova. Isto tako je vidljivo da nema izvješća koordinatora i koordinatorica, Ureda državne uprave vezano uz nasilje u obitelji a dužni su ih dva do tri puta godišnje dostaviti na lokalnoj razini, što će rezultirati naravno na kraju neučinkovitom prevencijom nasilja u obitelji. Poseban je naglasak stavljen na medijsko oglašavanje gdje se još uvijek uglavnom traži isključivo osoba samo ženskog ili muškog spola. Članovi i članice Hrvatske demokratske zajednice upozoravaju na najranjivije skupine zaposlenih žena, a to su žene koje koje rade na crno, te one koje rade na određeno vrijeme, što je postalo i pravilo kako u privatnom, tako i u državnom i javnom sektoru. Iz provedene ankete žena koje rade na određeno vrijeme uglavnom su žene u fertilnoj dobi, govorili smo o populacijskoj politici, nemaju djece ili tek jedno rade u smjenama, rade noću, nedjeljom, prekovremeno. Pri tome plaće su još niže od prosječne i nemaju pravo na kredit i još k tome nemaju nekretnine na svoje ime gospodine Kajin. Diskriminacija žena na tržištu rada počinje već pri zapošljavanju i jedan je od najjačih pokazatelja opće diskriminacije žena u društvu, nisu rijetka pitanja o bračnom stanju, o broju djece, namjerava li roditi ili više puta rađati ili namjerava li imati obitelj. Žene su više diskriminirane u privatnom sektoru nego u državnom. Muškarci u privatnom sektoru imaju 16% veću plaću od žena, a žene sa nižom naobrazbom zarađuju i za jednu trećinu manje od muških kolega. U menadžerskim i dužnosničkim pozicijama, primjećuju se poteškoće u napredovanju žena. Postoji stakleni strop, a to su nevidljive i umjetne prepreke koje žene sprečavaju da dosegnu vrh. Među menadžerima je 6% žena, menadžeri zarađuju 26% više od menadžerica, a 25% zaposlenih žena ima više i visoko obrazovanje nasuprot 16% muškaraca. I na kraju žene prednjače u potplaćenim profesijama. To su tekstilna industrija, ugostiteljstvo, trgovina, obrazovanje, socijalne službe. Naravno da žene neravnomjerno sudjeluju u ekonomskoj moći, a to je u svakom slučaju preduvjet za političku moć koju one nemaju. Rješenja su kako smo vidjeli i u obrazovanju, jer se segregacija obrazovanja uzrokuje segregaciju na tržištu rada, slijedi razlika u plaći za rad jednake vrijednosti, a poslije toga slijedi naravno i manja mirovina. Analizirajući nasilje u obitelji u 2008. godini pravobraniteljica je zaprimila neznatno manji broj pritužbi koje se odnose na nasilje. Poboljšanje se bilježi tretmanom obiteljskog nasilja i nastojanjem da ga se suzbije. Aktivnosti su rezultirale i padom traženja intervencija policije za 5,4%. Naravno i sve pohvale aktivnostima MUp-, Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstvu pravosuđa koje je na primjeru u 2008. godini izdalo odobrenje za provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova. Zatvorenicima koji su na izvršavanju kazne zatvora osuđeni zbog nasilja u obitelji temeljem članka 215. Kaznenog zakona u pojedinačnim programima izvršavanja kazne zatvora, predviđeno je uključivanje u tretman sukladno dijagnosticiranim uzrocima nasilja u obitelji. u obitelji. Da li se radi o zlouporabi alkohola, nedostatak socijalnih vještina ili sukoba u obitelji. Što se tiče nasilja javnost možemo reći da je zaista senzibilizirana. U Republici Hrvatskoj vidjeli smo kampanju prošle godine Vijeća Europe za borbu protiv nasilja gdje se Republika Hrvatska uključila, uključujući obiteljsko nasilje i nasilje nad ženama. Međutim, tužbe i dalje podnose žene koje nakon svih postupaka policije, kaznenih, prekršajnih, sudskih postupaka, boravaka u skloništima za žene odlučuju se na nastavak zajedničkog života s nasilnikom. Glavni je problem zapošljavanje, rješavanje stambenoga pitanja, a sve potiče od prevencije na lokalnoj razini. Pravobraniteljica prati i provedbu zakona Republike Hrvatske koji se odnosi na medije. Prema Zakonu o medijima članka 20. stavak 8. određuje se da nije dopušteno oglašavanje u kojem se žene i muškarci pokazuju na uvredljiv ili ponižavajući način s obzirom na spol ili spolno opredjeljenje. Vidjet ćemo sljedeće izvješće, ali ne mogu ne spomenuti ovdje sramotno i pojavu na dan šutnje za vrijeme ovih lokalnih izbora kada je TV Nova u 17,00 sati i u 19,00 i 15,00 sati pokazuje ženu našu gradonačelnicu, tada velikog uglednog grada. Ugledna žena koja pokazuje na diskriminarujući i na uvredljiv način ma kako ta televizija to htjela prikazati, da li se radi o informaciji ili o nečemu drugome. Ne znam što bi se desilo kada bi se na takav način pokazao jedan muškarac. Ili drugi primjer sa bloga, večernji hr. Ako okrenete kandidatkinje sa lokalnih izbora zarobljene u muško tijelo. Pa možete misliti našu Ingrid, našu Ivanku, našu Vesnu, dakle kolegice kojima je glava stavljena na muško tijelo. One nisu muškarac, one su žene koje imaju jednaka prava. ne znam kako bi izgledale obrnuto ali to se ne bi čak ni usudili. U svakom slučaju nije lijepo i nije u skladu sa I na kraju, klub Hrvatske demokratske zajednice prihvaća izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2008. godinu uz naglasak djelovanja na prevenciji i zaštiti od diskriminacije pod okriljem antidiskriminacijskih zakonskih odredbi. Ali gledajući i sve ovo kako se koji put neki ponašaju prema ženama bez obzira na političku orijentaciju, možda će doći vrijeme da i u ovom Saboru budemo imali klub žena bez obzira na politiku. Hvala. (HDZ)** U ime kluba HNS-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena pravobraniteljice, gospodine tajniče. Prije svega, želim pohvaliti i zahvaliti na ovom iscrpnom izvješću o radu u 2008. godini u kojem ste obradili nekoliko područja prvo pokazatelje o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, druga tema je bila analiza po područjima rada, treća aktivnosti pravobraniteljice na promicanju ravnopravnosti spolova, i u četvrtoj glavi bilo je financijsko poslovanje. Kratko ću se osvrnuti samo na neka područja iz izvješća. Na području rada i zapošljavanja diskriminacija po spolu još je uvijek snažna. Žene su u puno lošijoj poziciji. Prilikom razgovora za posao žene se diskriminira na temelju bračnog i obiteljskog statusa. Žene još uvijek čine veći postotak nezaposlenih. 2007. bio je to 61%, 2008. 62,4%. Rade na slabije plaćenim mjestima. Veći broj žena zaposlenih je na određeno vrijeme što nažalost postaje pravilo a ne iznimka. Problematiku treba popraviti preko izmjena Zakona o radu i preispitati postojeće odredbe zakona. Udio žena na najvišim rukovodećim položajima još je uvijek ispod 10%. Što je viša hijerarhijska ljestvica to je manje žena iako u većem postotku završavaju fakultete. Zakon o ravnopravnosti spolova članak 1., članak 3., članak 5. uređuje stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce i na području obrazovanja. Konvencija UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena stranka koje je od 91. i Republika Hrvatska zahtijeva uklanjanje stereotipnog shvaćanja uloga muškaraca i žena na svim stupnjevima i u svim oblicima obrazovanja kroz poticanje zajedničkog obrazovanja i drugih vrsta obrazovanja koje pomažu postizanju tog cilja a posebice revizijom udžbenika i školskih programa te prilagođavanjem nastavnih metoda. Članak 10. ravnopravnost spolova je po ekspertima Vijeća Europe definirana kao jednaka vidljivost, osnaženost i participacija obaju spolova u javnom i privatnom životu a stvaranje tih jednakih mogućnosti počinje odgojem i obrazovanjem. Kod ocjene stanja u odnosu na obiteljsko nasilje i dalje postoje kontinuirani napori za suzbijanje tog nasilja ja se tu slažem u potpunosti sa izvješćem naše gospođe pravobraniteljice gdje kaže da se posebno Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstva unutarnjih poslova koji su uz pojačanu aktivnost Ministarstva pravosuđa na tom području doveli do vidljiva poboljšanja u zaštiti žrtava nasilja kad se ono dogodi. Rad policije na predmetima obiteljskog nasilja i dalje se poboljšava, relevantno se zakonodavstvo sve dosljednije primjenjuje i dopunjuje već nekoliko godina. Osviještenost javnosti o tom pitanju zahvaljujući i medijima ali posebno i udrugama civilnog društva i državnim tijelima sve je veća. A kao posljedica nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja provedene u sklopu kampanje Vijeća Europe bitno se više radi i na lokalnoj razini i na psiho-socijalnom tretmanu nasilnika dok se broj skloništa za žene žrtve nasilja povećava. Koristim prigodu i moram podsjetiti i javno izreći ovdje da i moja Krapinsko-zagorska županija nema sklonište za žrtve nasilja i da se u tom pogledu moraju hitno poduzeti sve potrebne mjere kako bi se isto osiguralo. Zastupljenost žena u politici evo gospođa pravobraniteljica nije puno o tome govorila pa dopustite par riječi i o toj temi. Samo bih podsjetila svi znamo ovdje u Saboru nas ima 33, znači 21,7%. Malo bih se osvrnula na rezultate proteklih izbora jer prema Zakonu o ravnopravnosti spolova prilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidata, kandidatkinja za izbor članova, članica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama. Osjetna neuravnoteženost jednog spola postoji ako je zastupljenost jednog spola u tijelima političkog i javnog odlučivanja niža od 40%. Postupno povećanje podzastupljenog spola mora se postići najkasnije prigodom provedbe trećih redovitih izbora od dana stupanja na snagu ovog zakona, stupio je na snagu 15. srpnja 2008. Iz rezultata lokalnih izbora 2009. godine analizom kandidata, kandidatkinja na valjanim kandidacijskim listama i analizom izabranih lista prema spolu kandidata odnosno kandidatkinja možemo zaključiti da je zastupljenost znatno niža od 40%. Odnosi se na prvi krug, nisu rezultati uključili drugi krug ali nisu bitno različiti što upućuje na neuravnoteženost spolova u korist muškaraca. Na svim listama sveukupno ima četvrtina žena ili točnije 24,5%. Nešto manje ih se nalazi među prvih deset, na listama ih ima 22,1% te još manje su nositeljice lista, svega 9,2%. Međutim, kada se pogleda broj izabranih žena za članice županijskih skupština i gradskih vijeća sjedišta županija udio žena iznosi sveukupno 24,1%. Iz rezultata možemo primijetiti nejednaku zastupljenost žena ovisno o vrsti predstavničkog tijela za koji se kandidiraju. Kako najveći udio žena ukupno među prvih deset i kao nositeljica nalazimo na listama za gradska vijeća. Osim toga, velike su razlike u zastupljenosti žena na listama i izbornim rezultatima po županijama. Usporedbom dobivenih rezultata s rezultatima iz 2005. možemo zaključiti da se zastupljenost žena značajno povećala na svim razinama, na kandidacijskim listama među prvih deset, na listama nositeljica ali to još uvijek nisu zadovoljavajući postoci. Među ključnim društvenim i političkim čimbenicima uspostave načela ravnopravnosti spolova je i način na koji medij pokazuju i prikazuju žene i muškarce, uvredljiv, stereotipan i omalovažavajući način prikazivanja žena i muškaraca u medijima podržava diskriminirajući vrijednosni sustav i doprinosi društvenim odnosima koji koji onemogućavaju ravnopravno sudjelovanje žena i muškaraca u privatnom i javnom životu. U izvješću je iznijet niz primjera o medijskim sadržajima za koje pravobraniteljica smatra da su neprimjereni ili da nisu u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova te drugim zakonima i propisima koji se odnose na ravnopravnost spolova. Cilj ovog prikaza po prikazanim primjerima je upozoriti javnost na razne oblike diskriminacije po spolu i prikazivanje žena i muškaraca na uvredljiv i ponižavajući način u medijima. Upozoravanjem i problematiziranjem takvih sadržaja sve se više podiže razina svijesti o neprihvatljivosti medijskih sadržaja koji žene i muškarce prikazuju kao što sam rekla na ponižavajući, omalovažavajući i uvredljiv način. Nešto bih rekla i o statistici, Hrvatski sabor je na sjednici 11. veljače 2005. godine donio Strategiju razvitka službene statistike Republike Hrvatske do 2014. Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske u koje je ugrađena većina primjedbi pravobraniteljice za ravnopravnost spolova glede primjene odredbi članka 17. Zakona o ravnopravnosti spolova. Svi statistički podaci i informacije koje se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u državnim tijelima, javnim službama i ustanovama moraju biti iskazani po spolu. U ožujku 2005. godine pravobraniteljica je dala značajne primjedbe i prijedloge na prijedlog godišnjeg provedbenog plana, programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2005. godinu koji nije do kraja konsekventno respektirao odredbe člana 17. Zakona o ravnopravnosti spolova kao što su to respektirali dokumenti doneseni u veljači 2005. Na ovaj način stvorene su objektivne pretpostavke za praćenje statističkih podataka na osnovama članka 17. Zakona o ravnopravnosti spolova koje provodi Državni zavod za statistiku. Postojanje diskriminacije prema ženama možemo potkrijepiti različitim statističkim podacima. Postojanje odgovarajućih statističkih podataka preduslov je utvrđivanja položaja žena u različitim područjima društvenog života pa tako i utvrđivanja mjera kojima se utječe na taj položaj. Nije na odmet malo svjetske statistike. Prema statistikama UN-a žene obavljaju 60% svjetskoga rada. Zarađuju 10% svjetskoga dohotka, vlasnice su svega 1% svjetskog imetka, žene čine 70% nepismenih u svijetu, širom svijeta žene zarađuju 20 do 50% manje za jednak rad nego muškarci. Od 1,3 milijarde ljudi koji žive u potpunom siromaštvu 70% su žene. Žene obavljaju između 10 i 20% direktorskih i upravnih poslova, žene zauzimaju 10% mjesta u parlamentima, 5% svega predsjednica država su žene. uniji žene obavljaju 80% kućanskih poslova čak i ako su zaposlene izvan kuće. Žene provode dvostruko više vremena u brizi oko djece nego muškarci. Za isti posao žene su u prosjeku plaćene 25% 25% manje nego muškarci. 20% žena doživjelo je neki oblik rodno uvjetovanog nasilja. 98% žrtava nasilja u porodici su žene. Stajalište na razini EU-a je da osnovne prepreke koje uskraćuju muškarcima i ženama slobodu izbora i slobodu odlučivanja o svojim životima nisu zakonski propisi već predrasude i stereotipi. Predrasude se ne mogu prevladati samo promjenama u zakonskim odredbama već prvenstveno osvještavanjem javnosti, obrazovanjem i informativnim kampanjama. I zaključno, evo ja ću potvrditi ono što je gospođa pravobraniteljica iznijela, dakle, izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2008. godinu pokazuje da je donesen novi i bolji zakonodavni antidiskriminacijski okvir u području ravnopravnosti spolova. Da su se u velikoj mjeri provodile politike i strategije vezane za to područje. Međutim, sadržaj pritužbi te provedene istraživanja pokazuju da je potrebno djelovati i na pojačanoj prevenciji i zaštiti od diskriminacije kao i poduzimati mjere uključujući i posebne mjere predviđene Zakonom o ravnopravnosti spolova. I na kraju, članice i članovi kluba HNS-a, prihvatiti će ovo izvješće. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Završila je rasprava po klubovima i kao što smo najavili jučer, danas ćemo apsolvirati i raspravu o ovoj točci i o sljedećoj točci.

Idemo pojedinačna rasprava, trebalo je slušati pažljivo. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** O onom drugom ćemo se malo kasnije čuti a sada ćemo o ovome. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovana pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, kolegice i kolege. Raspravljajući o Izvješću o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za proteklu godinu gotovo mogu identično ustvrditi kao i o Izvješću o radu pravobraniteljice za djecu. Dakle, svake godine imamo sve kvalitetnije izvješće, sveobuhvatnije izvješće, izvješće koje obiluje primjerima dakle, iz čega je nesumnjivo vidljivo da tu stoji jedan golemi rad, golemi angažman, dakle, pravobraniteljici i njezinom timu doista je stalo da se stvari promijene. Pa onda gotovo jedna trećina ovog izvješća upućuje upravo na prijedloge što bi trebalo učiniti, koja tijela bi trebala što učiniti da se stanje unaprijedi. I svaka pohvala i vama gospođo pravobraniteljice i vašem timu. Slušajući danas raspravu ona ne bi, kako su govorili pojedini klubovi, dakle i klub HNS-a ali jednako tako i predsjednici najviših klubova HDZ-a i SDP-a, ja mislim da to ne bi trebalo proći nezamijećeno, trebalo proći nezamijećeno, žene su govorile identično, jer su to identični problemi. To je primjer, gospodine potpredsjedniče, i svim muškim kolegama govorim, kako se bitna politička pitanja koja su od interesa za Republiku Hrvatsku, za svaku građanku i svakog građanina u Hrvatskoj moraju rješavati zajednički, bez ikakvog politiziranja. Može biti rasprave samo o tome kako neko pitanje riješiti dobro ili još bolje. I ovo je jedan snažan i veliki napredak. Sjetimo se '90.-tih godina kada smo mi žene iz kluba SDP-a progovorile o ovim pitanjima, konkretno možda samo o jednom segmentu, o nasilju koje trpe žene. To je bilo tada govoriti o tim pitanjima ravno veleizdaji. Mi smo bile kićene različitim epitetima. Bilo je obrane u pojedinim jedinicama lokalne samouprave i ja osobno sam doživjela u Zadru da Hrvati ne tuku žene. To je nešto na tragu one slavne sudske kako kako se u ratu ne mogu počiniti zločini i tako dalje, i tako bliže. Danas je to razdoblje daleko, daleko iza nas i gotovo evo nema predznaka da je to govorila žena iz SDP-a, HNS-a i HDZ-a. To je veliki, veliki napredak. Na kraju krajeva, to govori o jednoj zrelosti, ali govori i o ozbiljnosti problematike. Govori i o tome, a u svemu tome nesumnjiva je uloga i zasluga pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja ova pitanja, pitanja koja su podrobno razrađena u ovom izvješću, raspravlja ne kao pitanja kako žive život žene kao privatna pitanja, nego ta pitanja iako se i često događaju i u sferi, u privatnoj sferi, ona su posebno obrađena i posebno i u javnoj sferi nameću kao bitno politička pitanja. Dug je bio put od toga da žene ono što im se događalo u obitelji dok nisu usmrćene ili prije toga doživjele tešku povredu, nisu ni znale što im se događa. Da se o tome nije progovorilo, da nasilje u obitelji nije privatna stvar, nego da takva pitanja su javna pitanja, društvena pitanja odnosno politička pitanja. Jednako tako ozbiljnost danas zaokuplja, ta pitanja nisu riješena, ali ona su širom otvorena. O njima se otvoreno govori. Nekada pitanje dakle ili recimo osobe u javnom životu koja je izvršila nasilje, to se nije uopće postavljalo pitanje, to je bila privatna nekakva sfera pa čak i za tijela progona, za tijela prevencije. To je nešto što je ostajalo u svijetu privatnosti. Zašto ovom govorim? Ne zato, jer to nije ništa, to svi znamo, nego da bi skrenula pozornost upravo i na neka druga pitanja za koje se i danas smatra kao što se smatralo nešto za nasilje u obitelji, tako i dalje. To su pitanja koja se sama po sebi razumijevaju. Govoreći o pitanjima koja žena dakle kao majka, kao roditeljica, dakle njezin spol, biologija žene i dan danas nije stvar koja bi se morala … /Govornica se ne razumije./… iako u Ustavu i pojedinim zakonima jeste tome, da budu izvori njezinih privilegija i nekog povlaštenog položaja upravo zbog činjenice da ona jedina može biti stvarateljica novog života, da je ona jedina koja novi život rađa. I nažalost, upravo te činjenice su izvor njezine diskriminacije. Ne privilegija, kako su zapisane u Ustavu i zakonu, nego izvor njezinih diskriminacija njezinih diskriminacija i to na onim najosjetljivijim područjima, na područjima ekonomskih sloboda. Zaludu možemo govoriti o svim drugim pravima i o drugim političkim pravima, ako ne govorimo o ekonomskim pravima i o ekonomskim Danas su ona zapostavljena i kod muškaraca i kod žena, a u vremenima krize najviše se ispoljavaju kod žena. Žena i njezino tijelo često bivaju poligon na kojima se crpi ova ili ona politika i trenira strogost države. O ženskom tijelu najčešće raspravljaju u politici muškarci, a znanstvenik, otkrića DNA, kada je bilo govora o ovim pitanjima savjetovao je svojim kolegama da se drže podalje od ovih pitanja. I o tim pitanjima prije svega trebaju govoriti žene. Mnogih nevolja u našem društvu, pa i u svijetu da ne idemo dalje, bilo bi manje, pogledajmo samo statistike nasilja. Žene vrlo malo učestvuju u tome. Razloga za nasilje ima puno, a ako bi opravdavali nasilje onda bi žena imala puno više razloga nego netko drugi ili treći za to. Ali disciplina, razgovori, ali to nije svojstveno ženi rođenjem nego kako živi svoj društveni život pa i privatni, na to ju je i to nagnalo. Kako danas žive žene svoje privatne živote u 21. stoljeću? Pa bila ona radnica na traci, u tvornici ili bila žena sa "Ruđera Boškovića", vrlo slično. Svi ostali poslovi leže i dalje na njoj. Ali to nije samo prirodno uvjetovano. Država tu ne radi ništa da bi promijenila taj njezin privatni život. I onda je imala vrlo malo vremena da bi se mogla angažirati i u javnom životu. I da bi ti poslovi koje jednostavno politika i javni poslovi traže žene, vrijednosti koje ima žena, ali to se sputava u svakom pogledu. Dakle, pitanje odgoja djece. Nije to pitanje i povjeravanja djece samo kad se dođe do razvoda braka. A tko odgaja djecu? Žena može samo roditi dijete. A tko sprečava i muškarca da ravnopravnije sudjeluju u odgoju? Ali država, kako se to ne događa samo od sebe, treba poticati upravo i muškarce da od rođenja budu što više sa vlastitom djecom. Ali to također država onemogućava jer su plaće muškaraca veće, pa i oni koji nemaju takvih predrasuda da bi to bolje radio jedan partner ili drugi, najbolje da to rade zajednički jer je to u korist djece, jer djeca trebaju i majku i oca i njihovo zajedništvo. Ali ništa se ne reagira na takve situacije da je žena slabije plaćena od muškarca. nešto što iznad svih vrišti do neba, to da mi danas gledamo ponižavajuće reklame. A tko to radi? Krupni kapital. Tobože krupni kapital morao bi biti pogon kotač razvoja pojedinca i društva. Obezglavljeni kapital je smrt za sve nas i njega treba zaustaviti. On dovodi do moralne propasti. Ženu prikazuje kao jednu maloumnicu. Takve bezvezne razgovore koje u tim reklamama dvije žene vrše oko nekakvih bezveznih bezveznih proizvoda kao da kupnja tog proizvodnja ovisi o njezinom životu ili smrti je izvan svake diskusije i to treba zaustaviti. To javna televizija treba spriječiti. Fučka nam se takav kapital prljavi. Neka si ga pojedu. Hvala lijepa. Hvala. Dvije replike. Na žalost, ovo nisam na kraju čuo. Mora da je bilo nešto papreno. Gospodin Gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Antičević, nesporno je da su žene vrlo često i maltretirane i diskriminirane i ponižavane. Pa i u ovom Visokom domu imali smo prilike čuti uvredljive rečenice upućene ženama. Isto tako, ponižavajuće i sramotno za muški svijet da se pojavljuju ovakve fotomontaže žena sa muškim tijelima i ja se kao muškarac zbog toga osjećam jako loše. U pravu ste kad kažete da je napredak vidljiv tu učinjen posljednjih godina. U pravu ste i kad kažete da se to izraženo u poslovnom i političkom svijetu. Naročito se žene ponižavaju u reklamnim spotovima. Doduše, i ne samo žene. One se zlorabe i prikazuju kao imbecili, kao da nemaju uopće mozga. To je nedopustivo, ali ja vjerujem da će se doći do promjene mentaliteta muškog svijeta. Ja vjerujem da će splasnuti bahatost i ponižavanje i primitivnost muškog svijeta i da će doći do promjene okružja u kojem će se svaka žena osjećati dostojanstveno. I ja vjerujem duboko i nadam se da onda u tom slučaju neće biti ni potrebe za afirmiranje kluba zastupnika žena u Hrvatskom saboru. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Zahvaljujem se kolega jer vjerujem da svaki normalan čovjek, bio muškarac ili žena neugodno se osjeća kad gleda takve glupaste i tupaste reklame. Ali ono što mi možemo napraviti, dakle ovdje treba apelirati, biti će prigode da o tome govorimo i kad je riječ o javnoj televiziji, da se takvi sadržaji zapriječe jer oni protivni su svim mogućim zakonima, a i osnovnom Zakonu o javnoj televiziji, ja se nadam vrlo skoro raspravljati. Ali ono što mi možemo već sada napraviti i ja mislim da smo uskoro u ovoj krizi vidjeli gdje nas je i tko ustvari gospodari, gospodari Hrvatskom? Taj razulareni, bešćutni, počesto i prljavi kapital koji nam je došao, koji nameće se ovdje, koji ima, koji je stvorio novu religiju od slobodnog tržišta koji gotovo zlatno tele, sveto trojstvo su instalirali. Dakle, to je jednostavno odvratno bezbožje. Sve privatizirati, sve deregulirati i socijalna prava srezati. To je "eldorado" za njih i zato bez obzira bili mi opozicija ili pozicija, neka ovo bude upravo ova tema da ih moramo u tome zaustaviti na korist i dobrobit, ali i opstanak Hrvata i naših građana u Hrvatskoj. Hvala gospodine potpredsjedniče. zapravo bi trebalo nešto šire progovoriti što je teško u samo takvoj jednoj raspravi sa povodom, nego bi o tome trebalo govoriti na više mjesta i na drugačiji način. kad govorimo o ekonomskim pravima kao i o svakim drugim ljudskim pravima, onda treba govoriti o ravnopravnosti i jednakim šansama za sve, bez obzira na spol ili da li se radi o muškarcu ili ženi. A što mi u ovom slučaju imamo? Imamo prednost žena kad treba dobiti otkaz. Imamo prednost žene kad se rade podcijenjeni poslovi ili poslovi uz niže plaćeni takav rad. Imamo gotovo feminizirane djelatnosti u kojima žena vrlo teško dođe na rukovodeće mjesto. Imamo uvjete za zapošljavanje gdje je ženi obitelj mana, a muškarcu prednost. Poželjno je da muškarac ima obitelj, žena kad ima obitelj onda su onda su njezini radni efekti često podcjenjuju i zapravo joj je to minus, a ne plus kod zapošljavanja. Ako kod samohranih roditelja, ako je to samohrana majka, ona će teže dobiti alimentaciju za dijete, ona će se teže zaposliti, ona će raditi na manje vrijednom poslu, posljedica toga je siromaštvo njezine obitelji, a dječje siromaštvo je zapravo najteže i nešto što bi zapravo država morala voditi računa o tome da djeca takvih obitelji imaju barem onaj minimum koji je potrebno za sretno djetinjstvo.

dolaze priče upravo o tome kako je ženska radna snaga također potrebna jer je potrebna tada i ženska radna snaga jer muška više nije potrebna. Pa onda je i umjetno mlijeko dobro, jednake jednake vrijednosti, odmah propaganda ide u tom smislu, niću vrtići, škole u blizini tvornica i tako. Kada dolazi do vremena recesije, o čemu ste i vi kolegice Zgrebec govorili, onda naravno najprije se opet rješavamo žena, tih istih koje su do nedavno bile isto i njihova snaga radna i te kako potrebna. Dakle, prve dobivaju otkaz, šanse su im smanjene i u obitelji ima automatski podređenu ulogu i onda onaj vrtlog o kojem da sada i ne ponavljam s čime se ona sve susreće, ne samo sa tom ekonomskom neimaštinom jer kod nas siromaštvo o kojem već prošle godine je o čemu je govorio MMF i upozoravao Hrvatsku i neovisno o krizi u Hrvatskoj, na hrvatska vrata kuca siromaštvo, da ono u Hrvatskoj zaista ima žensko lice. Najveći broj nezaposlenih, najveći broj onih koji su radili nisu dobivali plaću, najviši broj prekovremenih sati odradile su žene. Pa kakvi su to muškarci koji iskorištavaju žensku radnu snagu? hrabri kojima su puni mediji, a još uz to s vremena na vrijeme bivaju i dobrotvori. Trebalo bi odbiti te njihove darove, a uzeti ono što nam svima pripada, a što su nam oteli i ukrali. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku izlaganja o izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2008. godini želim reći da ću podržati ovo izvješće iako ne s pretjeranim entuzijazmom. Zbog čega ne sa ne baš pretjeranim entuzijazmom? Zbog toga što smatram da su nedavni lokalni izbori i njihova žalosna bilanca u pogledu broja žena županica, gradonačelnica, načelnica i vijećnica u izabranim zastupničkim tijelima ukazala na svu nemoć pojedinih odredbi u ljeto prošle godine izglasanog Zakona o ravnopravnosti spolova, a o kojem u izvješću pravobraniteljice po mojem mišljenju govori s previše hvalospjeva i nedovoljno kritično. Podsjećam da smo u klubu SDP-a upozoravali na apsurdnost odredbi kojima se obveza 40%-tne zastupljenosti podzastupljenog spola a to su žene pomiče na treći izborni ciklus, odnosno na 12 godina. Smatram kako je dužnost pravobraniteljice bila da iskoristi sav svoj utjecaj i moć koju je na kraju krajeva dao upravo Hrvatski sabor kao najviše zakonodavno tijelo države, ne bi li promijenila ove nedovoljne ambiciozne konzervativne i patrijarhalne odredbe danas važećeg zakona. Moj je doma iz istupa pravobraniteljice tijekom prošlogodišnjih rasprava o tom prijedlogu zakona, ali sadržaj i izvješća o kojem danas raspravljamo da je pravobraniteljica to propustila i učiniti. I u tome leži njezina ogromna odgovornost ali i odgovornost vladinom ureda za ravnopravnost spolova koji i koje nisu učinili i učinile sve što je u njihovoj moći da u zakonu na drukčiji, bolji i učinkovitiji način reguliraju ovo iznimno važno političko pitanje, pitanje razine civiliziranosti, demokratičnosti hrvatskog društva, pitanje temeljnih ljudskih prava. Moje duboko uvjerenje da neće biti značajnih pozitivnih pomaka u području ravnopravnosti spolova u našem društvu sve dok žene neće dobiti veći značaj i ulogu u političkom životu, jer upravo tamo leži najveća moć u društvu. A to je toliko iznimno važno bila prilika da propustima u važećem Zakonu o ravnopravnosti spolova, na žalost propuštena. Na dušu ide pravobraniteljice i Vladinog Ureda za ravnopravnost spolova. Slijedom prethodno rečenog nije nelogično postaviti pitanje, a kakva je uopće uloga pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Vladinog Ureda za ravnopravnost spolova. Ako je to uloga lijepe i demokratske fasade na tvrdo patrijarhalnom licu hrvatskih političkih elita, onda nam te institucije ustvari i nisu potrebne, jer samo uljuljkavaju one progresivne elemente društva u uvjerenju kako živimo u društvu koje stremi ... /Govornica se ne razumije./ ... demokraciji iako to de facto doista nije tako. I ne mogu se pomiriti sa argumentima kako su takve odredbe maksimalno moguće. Podsjećam odredbe koje daju 12 godina odgode i nizane novčane kazne za političke stranke i liste koje to neće poštivati za 11 godina. Jer nije takva, a uloga pravobraniteljice i jest da pokaže to i raskrinka političke elite koje takvim sramotnim rješenjima kriju svoje nedemokratično patrijarhalno lice. Mislim da su i Vladin Ured za ravnopravnost spolova i pravobraniteljice danas svjesni svog propusta nečinjenja jer nas filaju podacima o porastu, ne doduše senzacionalnom ali ipak porastu broja žena na listama na nedavnim lokalnim izborima. A tome je vjerojatno pridonijela famozna kampanja u režiji vladinog Ureda za ravnopravnost spolova koji smo imali prilike vidjeti i uživati u njoj dva ili čak tri mjeseca prije izbora. Jer danas znamo na čemu smo ili bolje na čemu nismo, odnosno koliko su političke stranke i šefovi i šefice nezavisnih lista istinskih zainteresirani za ostvarivanje paritetne demokracije ili koliko toliko uravnoteženu zastupljenost žena u političkom životu na lokalnom i regionalnom nivou. Žalosna činjenica jest da vladinoj kampanji uravnotežimo se usprkos i toliko od strane pravobraniteljice nekritičkom branjenju novog Zakona o ravnopravnosti spolova, nismo ni korak bliže ostvarenju paritetne demokracije. Da podsjetim Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske početkom 2009. godine pokrenuo je kampanju za promicanje političke zastupljenosti žena na lokalnim izborima pod nazivom uravnotežimo se, a u cilju povećanje udjela općinskih i gradskih vijeća i vijećnica u županijskim skupštinama te povećanje broja načelnica, gradonačelnica i županica. Jer prema ženama u politici surova hrvatska stvarnost u brojkama izgleda ovako. Donedavno smo imali samo tri žene na čelu županije od ukupno 20 županija plus Grad Zagreb, tek 5,4% gradova i općina vodile su žene na mjestu gradonačelnica odnosno načelnica. U odnosu na lokalne izbore održane 2001. godine na lokalnim izborima 2005. godine udio žena u navedenim predstavničkim tijelima na svakoj od razina porastao je tek za nekih 1,4%. Žene su prosječno participirale sa 14,5% u županijskim skupštinama, 15,7% u gradskim vijećima, te 8,4% u općinskim vijećima. Prema rezultatima s kojima raspolažemo sada od 577 načelničkih, gradonačelničkih i županskih mjesta žene su na ovim lokalnim izborima osvojile svega njih 26 što je mizernih 4,5%. Na kraju ovih lokalnih izbora svega je jedna županica, 6 gradonačelnica i 19 načelnica. Ako pogledamo prema stankama SDP ima županicu, 3 gradonačelnice i 4 načelnice, HDZ 3 gradonačelnice i 12 načelnica, a HSS 3 načelnice. Trebam ... da nas ova statistika stavlja ne samo na začelje odnosno u krug onih zemalja u kojima je politička participacija žena više no zabrinjavajuća. Jer Zakon o ravnopravnosti spolova koji je izglasan prošlo ljeto o kojem pravobraniteljica toliko pohvalno piše u članku 15. doduše obvezuje političke stranke da prilikom utvrđivanja i predlaganja lista kandidata, odnosno kandidatkinja za izbora članova i članica predstavničkih tijela jedinica lokalne područne i regionalne samouprave poštuju načelo ravnopravnosti spolova te da vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama, kako bi se postigla zastupljenost od najmanje 40% pripadnika, odnosno pripadnica podzastupljenog spola, ali se u kampanji uravnotežimo se nigdje nije reklo da je ta obveza pomaknuta tek na treći izborni ciklus. Stoga postavljam pitanje čemu je onda bila ta kampanja uravnotežimo se na koju su potrošeni toliki silni novci poreznih obveznika. Svi ovdje znamo kako se znatno bolji rezultati od provedbe ove kampanje mogli postići drukčijim odredbama prije manje od godinu dana usvojenog Zakona o ravnopravnosti spolova. Umjesto čekanja trećeg izbornog ciklusa u zakonu smo mogli imati obvezu poštivanja 40% zastupljenosti podzastupljenog spola na prvim sljedećim izborima, odnosno na lokalnim izborima koji su nedavno prošli. A umjesto kažnjavanja smiješno niskim novčanim kaznama onih stranaka i nezavisnih lista koje će tek u trećem izbornom ciklusu neće poštovati tu odredbu zakona, mogli smo se povesti za francuskim primjerom koji propisuje odbacivanje, odnosno neprihvaćanje onih lista koje ne poštuju 40%-tnu kvotu podzastupljenog spola. Vlada je predložila ovakva zakon koji je usvojen prošlo ljeto. Ona je htjela 40% žena na listama tek za 12 godina, pa se postavlja pitanje, čemu onda ona maskarada s raspjevanim muškim zborom u kojem muškarci pjevaju ženske role. Bojim se stoga da je kampanja kampanja uravnotežimo se bila ništa drugo no pokazivanje umivenog kvazirodno osviještenog lica jedne tvrdo patrijarhalne Vlade i to kako liberalnim domaćim glasačima i glasačicama, tako i uvijek budnim političkim sokolovima i slokolicama iz Da zaključim, sve dok neće biti stvarne političke volje da se promjeni patrijarhalni politički krajobraz Hrvatske, žene će i dalje činiti više od polovice stanovništva ali će i dalje biti podzastupljen spol u gotovo svim područjima političkog a time i društvenog i ekonomskog života i djelovanja. Upravo bi stoga pravobraniteljica za ravnopravnost spolova trebala biti svjesna i činiti sve ali baš sve u svojoj moć kako bi promijenila stvarnost u tom pravcu. U suprotnom i dalje ćemo iz godine u godinu od pravobraniteljice za ravnopravnost spolova dobivati gotovo identična izvješća iz kojih ćemo konsternirano doduše zaključivati da Hrvatska nipošto nije zemlja paritetne demokracije odnosno da je zemlja u kojoj su žene diskriminirane u području rada, zapošljavanja, obitelji, obrazovanju, medijima, zdravstvu i politici, a ne mora biti tako. No za to je potrebno da pravobraniteljica napravi dramatične iskorake i oštrije se postavi prema političkim elitama. Naime, hrvatski narod već stoljećima zna da riba smrti od glave a ne od repa kako nas vladajući pokušavaju stalno uvjeriti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Furio Radin. Gospođo Holy, netočan je navod da većina onoga što ste govorili danas da se odnosi na izvješće pravobraniteljice. To je izvješće za prošlu godinu a izbori su bili u ovoj godini. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dvije replike. Prvo je gospodin zastupnik Ante Kulušić. Uvažena kolegica Holy je govorila o zastupljenosti žena i ja se apsolutno slažem i podržavam 40% zastupljenosti žena u svim jedinicama izvršne vlasti. Međutim, svi mi moramo voditi računa u svojim redovima. Tako i kolegica Holy bi trebala voditi računa u SDP-u kao što mi vodimo računa konkretno u Šibeniku gdje u županiji imamo četiri žene, tri gradonačelnice i jednu načelnicu. Međutim, kad govorimo o i svi se zalažemo za ravnopravnost spolova, za stavljanje žena puna su nam usta svima ovdje, međutim kako je moguće da SDP u Šibeniku stavi za predsjednika gradskog odbora čovjeka koji zlostavlja direktoricu svoju a uz to je još i kandidat za dogradonačelnika Šibenika. Mislim da moramo kad govorimo o ravnopravnosti žena i zlostavljanju moramo najprije riješiti svoje redove pa onda da nam budu puna usta svega toga. Hvala. Gospodin zastupnik Goran Heffer slijedeća replika. Ovog puta a slijedom rasprave poštovane kolegice moram reći da mi smo ozbiljno prihvatili u cijeloj županiji preporuka Vijeća Europe iz 2003. i ovu preporuku o 40%-tnom i gospođa pravobraniteljica zna da je u Vukovarsko-srijemskoj bila nedavno jedna analiza, rodna analiza kandidacijskih lista za Vukovarsko-srijemsku županiju. Ja ću biti slobodan reći par podataka. Zašto? Zato što ponavljam, mi smo tamo po nekakvom uvriježenom mišljenju patrijarhalna sredina u kojoj žene nisu uvijek na pozicijama gdje bi trebale biti. Što se tiče naše županije recimo u odnosu na 2005. mi smo sada imali 28% žena prosječno na svim listama za Vukovarsko-srijemsku županiju što je više nekih 5,5% u odnosu na 2005. godinu. Osobno sam bio nositelj jedne liste za županijsku skupštinu koja je imala 42% žena i ulaskom u županijsku skupštinu će taj postotak biti možda nešto malo umanjen na 35 ali i to je veliki iznos. Što se tiče gradova ja moram istaknuti naš grad Ilok koji je na ovim lokalnim izborima isto tako imao 40% žena. Grad Vukovar koji je imao nekih 44% žena što je čak bilo manje u odnosu na 2005. kad je bilo 49% žena. o kandidatkinjama za gradska vijeća. Grad Vinkovci sa 35,4% žena, dakle prosječno svih lista koje su bile prijavljene za gradska vijeća. Županja koja je isto tako imala 45%, tu je kolega Filipović, nema ga trenutno. Dakle, pitanje je samo u tome da li političke stranke koje predlažu žele ovo usvojiti. Ja apsolutno prihvaćam sugestiju kolegice Holy da je problem ne samo u državnim institucijama ali prvenstveno u njima nego i u onima koji te preporuke primjenjuju. Na nama svima je, prije svega na Hrvatskom saboru ali na nama saborskim zastupnicima koji smo mahom i čelnici političkih stranaka na lokalnim sredinama da primjenjujemo ovo i da žene što više u politiku uvodimo. To se vidi po nama u SDP-u da kod nas takvih problema nema. Hvala lijepa. Mirela (SDP)** Poštovani kolega Heffer, to je jako lijepo čuti da ste vi u Vukovarsko-srijemskoj županiji ostvarili mislim ipak relativno paritetnu demokraciju. Ja se nadam da će tako biti i u drugim sredinama. Nažalost, situacija niti u SDP-u nije onakva kakva bi trebala biti. A iskoristit ću ovu priliku kako bih odgovorila i kolegi Furiu Radinu koji me očigledno ipak nije dovoljno pažljivo slušao. Ja sam naime rekla da u izvješću pravobraniteljica govori vrlo pohvalno o zakonu i kritizirala sam odredbe tog zakona i govorila sam o tome da je pravobraniteljica trebala ipak iskoristiti svoju poziciju da promijeni te neprihvatljive odredbe zakona i da bismo danas možda zbog toga imali drukčiju situaciju nakon ovih lokalnih izbora. Ja se ispričavam ali očigledno me niste dovoljno dobro slušali. Gospodine potpredsjedniče, gospođo pravobraniteljice, gospodine tajniče, kolegice i kolege. Meni osobno je drago da na ovom dugom putu od emancipacije žena do borbe za priznanje i antidiskriminacijske postupke u mnogim zemljama, strankama, pokretima, da je danas sve više ovdje žena i muškaraca koji govore o tome iz raznih političkih opcija. Unatoč nizu kritičkih osvrta koje smo momentalno čuli ja ipak želim reći da sam se dugo bavila tim pitanjima a nikada ne treba odustati, da je to zapravo zaključak nakon ovog svega što smo danas vidjeli i čuli iz rasprava a i iščitali iz svih izvješća. Mi ovdje dakle kako rekoh dopuna radi se o pojedinačnim raspravama pa ću to ponoviti. To je screening zapravo vrlo osjetljivih segmenata funkcioniranja ovog našeg društva. Dakle, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je u okviru svoga rada šest točaka primarno primarno navela, zaprima prijave svih fizičkih i pravnih osoba, pruža pomoć fizičkim i pravnim osobama koje su podnijele pritužbu, poduzima radnje ispitivanja pojedinačnih prijava do pokretanja sudskog spora što je vrlo važno. Zatim uz pristanak stranaka provodi postupak mirenja uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe, prikuplja, analizira statističke podatke o slučajevima spolne diskriminacije, provodi neovisna istraživanja o diskriminaciji, objavljuje neovisna izvješća itd. Dakle, jedan ogroman posao koji se obavlja. Mi imamo paralelno situaciju moram reći kao i kod pravobraniteljice za djecu. U broju slučajeva koje nam je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova navela njih je u 2008. godini bilo 937 novih slučajeva, 72 prenesena iz područja prijašnjih ranijih godina. Radi se dakle o pojedinom slučaju koji opet veže uz sebe lančano obitelj, djecu, zajednicu itd. Prema tome, ovih 937 slučajeva može se ticati 5 tisuća ljudi. Zanimljivo je u izvješćima iz godine u godinu pratiti područje djelovanja, struktura, pritužbi i statističke podatke po temelju diskriminacije koji se u zadnjih nekoliko godina ne razlikuju previše. ipak valja reći da je pravobraniteljica zaprimila i razmatrala veći broj pritužbi koji se odnose na diskriminaciju na području rada i zapošljavanja, mada smatra da je broj daleko veći, ali je i strah od gubitka, eventualnog gubitka radnog mjesta ili pogoršanja uvjeta rada prisutan. Dakle, radi se o stanjima kada žene, a bilo je pritužbi muškaraca, nisu slobodni od straha. Mislim ta jedna dimenzija biti slobodan od straha je vrlo važna i na taj način neslobodni od straha perpetuiraju se naprosto obrasci diskriminacije. Iz poglavlja o Nacionalnom akcijskom planu zapošljavanja za razdoblje 2003.-2008. u kojem se dakle analizira samo 2008. godina naravno, zanimljiv je i podatak da je broj nezaposlenih žena u prosincu bio manji od 2007. godine. Radi li se o jednoj stalnoj tendenciji i zašto, to nije sasvim razvidno. Vidjet će se vjerojatno u izvješću iduće godine, ali se udio žena u evidentiranoj nezaposlenosti u promatranom razdoblju povećao 61,6 na 62,7%. Međutim, zabrinjavajuća je činjenica da je po dobnim skupinama čak 16,5% nezaposlenih žena u dobi od 50 do 54 godine. Dakle, mi godinama govorimo o grupi žena, o jednoj generaciji žena koja je izgubila svoje radno mjesto pa uglavnom i tijekom privatizacijskih procesa i tako postala dugoročno nezaposliva skupina i i ranjiva skupina stanovništva. Da li se društvo zaista odreklo ovih generacija i kakva je njihova budućnost kada se bude radilo o mirovinama treba također uzeti u razmatranje u jednom od sljedećih izvješća što se dešava kad budemo govorili o mirovinama i sl. Ono što nas ozbiljno mora zabrinuti, to je institucija ugovora na određeno na vrijeme. Ta institucija se koristi uz razne varijante, ali sve one utječu na strahovito opterećenje i nesigurnost i sasvim sigurno kad bi analizirali neke medicinske pokazatelje i na određene psihosomatske poremećaje. No tko se usudi posvetiti svom zdravlju pod pritiskom ugovora na određeno radno vrijeme i primitka bilo kakvih prihoda koji iz toga proizlaze. Dakle, današnje krizno vrijeme, a o njemu itekako valja voditi računa, danas, sutra trebalo je daleko više i prekjučer, neće nažalost donijeti bolja rješenja samo po sebi. Već se pokazuju određene mjere koje se daleko više reflektiraju na žene nego muškarce, ne samo u Hrvatskoj, u Europi, a Europa je danas različita, žene žive u Europskoj uniji, u zemljama pristupanja Europskoj uniji i u zemljama koje nemaju nikakvu šansu do daleko u budućnost biti bliže europskim asocijacijama. I u smislu u smislu pitanja rješenja koje proizlaze iz područja zapošljavanja valja nam se okrenuti i prema novom Zakonu o radu. On mora biti na kraju i polazišna i povratna točka svih ugovaranja i mjera zapošljavanja. Pravobraniteljica i u ovom izvješću daje veliki naglasak području nasilja u obitelji, jer to pokazuju činjenice ali je nedopustivo da se npr. tako govori na stranici 79. gdje govori o mjerama. Kaže ovako: Jedna od mjera edukacije stručnjaka je u pitanju koji rade u području zaštite od nasilja u obitelji, utvrditi zajedničke specifične sadržaje i optimalan metodički pristup. Pa druga mjera provoditi sustavnu izobrazbu djelatnika državnih tijela, rok provedbe 2008., negativni odgovor u odnosu na tu mjeru. Treća mjera, definiranje stavki u Državnom proračunu radi provođenja aktivnosti unapređenja zaštite od nasilja u obitelji, gdje je glavni nositelj Ministarstvo financija, rok provedbe 2008. godina, a Ministarstvo financija nije dostavilo ni podatke o provedbi ove mjere. Dakle, opet se vraćamo, malo se vraćamo u krugu ponovno na odgovornost državnih institucija. Smatram da je zaista krajnje vrijeme da se o nasilju u društvu progovori određenije, jer kako smo danas i u screeningu najosjetljivijih segmenata društva, dakle pitanja osoba s invaliditetom i djece, ustanovili strahoviti vrtlog vrtlog i porast nasilja. Osvrnula bih se i na područje žena s invaliditetom općenito koje su često diskriminirane po višestrukoj osnovi, kao žene, kao žene s invaliditetom pa onda još i po vrsti obrazovanja. Želim vam zahvaliti na analizi pojedinih programa i TV sadržaja. Tek analizom upravo tih sadržaja koje najveći broj gledateljica i gledatelja konzumira neselektivno ukazuje na tu sivu zonu u kojoj se kreiraju i preuzimaju stereotipi i zadržavaju određene, određene, uglavnom stereotipi. Možda neću pogriješiti, gospođo pravobraniteljice, ako kažem da nam nedostaje i ovakvih istraživanja školskih udžbenika sa naslova stereotipa i predrasuda. Ne radi se samo o stereotipima, ne znam šta je majka stereotipu, predrasuda ili obratno, stereotip majka predrasudi. Tako smo na Odboru za ravnopravnost spolova otvorili ovo pitanje jednog pa i najmanjeg zajedničkog nazivnika, solidarnosti žena zastupnica pa mislim da je jedan dio tema o kojima danas govorimo u kontekstu izvješća pravobraniteljice povod ovakvom pristupu. Nasilje, stereotipi, predrasude. Toga je bilo i u ovome domu, s time se sve žene koje su u politici susreću, a susretat će se i mlade žene ukoliko na vrijeme ne učinimo neki kvalitetni iskorak. Kao i u izvješću o djeci, želim se osvrnuti i na položaj žena u ruralnim područjima koji je teško zanemaren i često zanemaren, kao i na pitanje položaja Romkinja i diskriminacije po spolu pripadnica manjinskih naroda i etničkih skupina. Dakle, imamo pitanja javne televizije, imamo pitanja školskih udžbenika, imamo pitanja vaše izvješće, gospođo pravobraniteljice i očekivanja koja smo imali od Zakona o ravnopravnosti Kolegica Holy je iznijela svoje mišljenje o tome. Mi smo zaista očekivali na tom malom mostu zajedničkog nazivnika da će vladajuća većina, da će kolegice iz vladajuće većine biti u stanju kad se donosio taj zakon reći ne za tri izborna kruga. To bi bilo ono što bi bilo zajednički na dobrobit svih žena, ne samo žena jedne stranke. Ja mogu reći da unatoč tome što eventualno možemo reći da je moglo i na ovim izborima biti bolje i što se tiče moje stranke, SDP je jedina stranka koja ima svoju unutarstranačku kvotu od 40%, visoki standard od '96. godine. Nije ga lako održati, ali i današnji dio našeg kluba koji broji 32% žena ipak pokazuje da smo u ovoj tendenciji približavanja toj toj brojci u zadnjem mandatu je bilo 38, u mandatu prije toga 36. Dakle, to je pitanje koje je vrlo važno i još želim naglasiti, s obzirom da sam govorila o nasilju. Upravo se radi, a to će trebati možda još godinu i pol dana, tendencija Vijeća Europe protiv nasilja nad ženama u rad kao predsjedavateljica toga odbora uključena je naša vrsna ekspertica koja je također angažirana i oko Ujedinjenih nacija i drugih aktivnosti. Dakle, imamo nekakvu poruku koja ide iz ove zemlje i putem ekspertica koje se nalaze u međunarodnim organizacijama i tijelima. Hvala lijepa. Hvala. Dvije replike. Prva, gospođa zastupnica Gordana Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, dakle samo da na neki način bih svoju repliku željela pojačati onaj dio koji ste kolegice Ferić-Vac govorili a vezano je uz provedbu određenih mjera od nadležnih institucija, odnosno ministarstava i onih koji su dobili određene zadaće kroz znaše različite donešene politike i strategije. Konkretno, evo radi se o Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji za razliku od 2008. do 2010. godine. Vi ste tu spomenuli ovaj jedan dio koji se odnosi na metodički pristup u poboljšanim programima izobrazbe za djelatnike državnih tijela, kao i provođenje sustavne izobrazbe djelatnika državnih tijela, državnih tijela, javnih ustanova, dijela organizacija civilnog društva o problematici nacilja u obitelji gdje su glavni nositelj navedeni kao Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Ja bih ovako rekla, meni se čini da je ovo točno jedan školski primjer toga kako se jedan dio tih naših dokumenata ne bi smio usvajati a da prije toga nisu stvarno ozbiljno prošli razgovori i dogovori unutar različitih u ovom slučaju ministarstava. Ili središnjih državnih ureda. Jel što se onda dešava? Izgleda da je bitno da mi sad nešto upišemo, da nekakvu strategiju donesemo da možemo kazati da smo eto, strategiju za određeno razdoblje donijeli, a onda kad netko pita, pravobraniteljica pita jer joj je to u sklopu njenih poslovnih zadaka da li su te mjere provedene, onda se ustanovi da mjere nisu provedene, onda se ustanovi da taj nositelj ustvari i ne bi trebao biti nositelj određene mjere, nego da je zato zadužen netko drugi itd. itd. i tako bliže. Ja ću samo još jedan spomenuti. Tu gdje se radi također vezano uz nacionalnu strategiju, a koja govori, kaže jedna od mjera je stvarati uvjete za uključivanje djece žrtava nasilja u obitelji u dječje vrtiće i programe predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, opet je kao glavni nositelj postavljeno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a sad nemam vremena da kažem iz njihovog obrazloženja se vidi da oni uopće ne razumiju tu mjeru koju je trebalo provesti. I drugo, potpuno je izostavljena lokalna samouprava koju u dobrom dijelu može odraditi ovu mjeru.

Gospodine potpredsjedniče, gospođa pravobraniteljica sa pravom navela mjere koje su provedene. Ali nas ipak brinu ove mjere koje nisu provedene. Gledajte, skloništa i potpora žrtvi nasilja u obitelji. Svi mi znamo što znači to. Mjera je izraditi prikaz svih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih uz stambenu problematiku žrtava nasilja u obitelji. Ta mjera, glavni nositelj je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Rok provedbe je 2008. godina i ta mjera nije provedena. Pravobraniteljica je uputila upit Ministarstvu mora, prometa i razvitka o provedbi mjere, a navedeno ministarstvo je proslijedilo upit Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Poncija do Pilata. Potom je ministarstvo u dostavljenom odgovoru navodi da u upravi za područje … /Govornica se ne razumije./ … nije bilo nikakve aktivnosti. Zato treba ukazivati na takve slučajeve, a treba naglasiti i one koje su provedene jer na tome radimo, to je smisao da dobijemo izvješće da su mjere provedene i zato ukazujemo na one koji nisu.

Nikad ne reci nikad. Sljedeća replika, gospođa zastupnica Željana Kalaš. Izvolite. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Evo, ja bih se htjela referirati na jedan dio izlaganja uvažene zastupnice koja je ujedno i predsjednica Žena foruma SDP-a. Nekako mi se čini da se uvijek kada god se radi o bilo kakvom izvješću pravobraniteljice ili bilo kakvom zakonu koji se tiče ravnopravnosti spolova, uvijek se priča isključivo o kvotama. Kada bi te kvote bile neka garancija isključivog uspjeha, ja bih bila zbilja sretna jer ona bismo našli ključ uspjeha i garancije da zapravo ta podjela, a ja je vrlo često znam nazvati podjela na limune i naranče, i u ovom slučaju ovo bi bila naranča. Zapravo ne bi bila naranča nego bi čak i bila mandarina jer sam mlada žena, nisam samo žena. Pa mi se nekako čini da to nije dobar isključivo savjet kako kolegica ističe vrlo često u svojim raspravama. Ja imam pravo na svoj osobni stav, a kao dokaz za to reći ću da evo, i nakon drugog kruga lokalnih izbora po rezultatima izbora u HDZ-u koji nema takvu kvotu dogodilo se da imamo jednu aktualnu gradonačelnicu koju još čeka drugi krug plus 3 gradonačelnice iz redova HDZ-a i tri gradonačelnice iz redova SDP-a. A što se tiče načelnica, tu je skor malo čak i drugačiji i to povoljniji za HDZ. Jer evo, iz naših redova dolazi 12 načelnica, 4 su načelnice iz redova SDP-a i 3 iz HSS-a. Možda se ipak radi o nekakvoj slučajnosti, ali da sam imala možda više malo vremena za ovu repliku, onda bih čak i prebrojila kandidatkinje koje su se rodile za županicu, za gradonačelnicu, za načelnice iz redova obiju stranaka pa bih usporedila i te podatke, ali to možda za moju raspravu u pojedinačnom smislu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir pitanje aktualnih rezultata izbora je jedno, a pitanje koje ste vi temeljno postavili je pitanje kvote, jedno sasvim drugo pitanje. Pitanje kvota nije izmišljotina ni jedne stranke, ni jedne politike. Danas kad pogledate sliku recimo zemalja u kojima bi se uvijek voljeli usporediti i kojima čijim dostignućima bi rado težili ili već težimo, to su zemlje koje su davno uvele kvotu u svoje zakonodavstvo, u svoje političke stranke i na taj način jesu donijele jednu privremenu mjeru jednu privremenu mjeru koja će onog trenutka kad se postignu i kad se steknu uvjeti paritetne demokracije, kao što to neke zemlje rade, vjerojatno biti ukinuta. Ali do tada je ona privremena poticajna mjera. To nije Sveto pismo, to nije jedino rješenje i to uz to ide daleko više toga. Današnji sustav koji smo imali na kandidiranju prvi puta na izboru direktnih biranja gradonačelnika, gradonačelnica, načelnica i načelnika je nešto sasvim drugo. I to je poznato iz istraživanja političkog sustava i sustava izbora, da je taj i takav sustav u prvom redu nepovoljan za žene. Ima različitih tumačenja. Vas nitko nije ničim prisilo da prihvatite kvote. To je ista stvar kao što smo ih mi prihvatili i na taj način da privremeno možemo nešto regulirati. Hvala vam lijepa. Gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pravobraniteljice, državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću svoju raspravu o ovoj točci dnevnog reda započeti tako što ću iznijeti svoje uvjerenje da je ekonomska ravnopravnost među spolovima, zapravo pretpostavka svim drugim vidovima ravnopravnosti među spolovima, odnosno da je ekonomska neravnopravnost izbor svim drugim vidovima neravnopravnosti, odnosno svim drugim oblicima diskriminacije sve do nasilja kao najdrastičnijeg oblika neravnopravnosti po spolu. U kontekstu tog mog uvjerenja vrlo je važan podatak s 35. stranice ovog vašeg izvješća, koji kaže da je potkraj prosinca 2008. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bila evidentirana 233 tisuće 661 nezaposlena osoba od čega je bilo 146 tisuća 497 ili 62,7% nezaposlenih žena. U usporedbi sa stanjem godinu dana ranije, dakle na dana 31. prosinca 2007. kada je udjel žena u evidentiranom borju nezaposlenih iznosio 61,6% očito je porast ženske nezaposlenosti u 2008. godini za 1,1%-tni poen. No to je zapravo tek početak negativnih trendova. Jer naime u ožujku 2009. godine ukupan broj nezaposlenih osoba povećan je na 267 tisuća 244 dakle za 33 s tim da je broj žena povećan na 162 tisuće 196. Očito je da recesija uzima danak i to najviše upravo kroz zatvaranje radnih mjesta. Dakako najpogođenije su najmanje konkretne djelatnosti kao što su tekstilna, obućarska, drvo prerađivačka industrija ili da budem sasvim precizna djelatnosti u kojima je ženska radna snaga primarna radna snaga. Logično u onim lokalnim i regionalnim sredinama gdje je u gospodarskoj strukturi veća zastupljenost tih tradicionalnih djelatnosti izraženiji su i problemi ženske nezaposlenosti. Tako je primjerice u Međimurskoj županiji a podjednaka je situacija u sjeverozapadnoj Hrvatskoj kao cjelini. Dakle ženska nezaposlenost je izuzetno visoka. Stopa nezaposlenosti ovoga trenutka iznosi čak 64% kao posljedica zatvaranja niza proizvodnih pogona, prije svega tekstilne branše. Pri tome je vrlo intrigantan maćehinski odnos hrvatske Vlade prema tim ženskim djelatnostima u smislu financijskog suporta. Za razliku od toga odnos primjerice prema brodogradnji koja je u ovom kontekstu govorimo tipično muška gospodarska djelatnost, dakle taj odnos je potpuno drugačiji. U kontekstu položaja žena na tržištu rada, moram naglasiti i našu odgovornost dakle odgovornost Sabora za donošenje zakona koji sadrži diskriminacijske odredbe. Riječ je dakako o danas već spomenutom Zakonu o minimalnoj plaći, donesenom sredinom prošle godine, a koji u članku 5. sadrži upravo spomenutu diskriminatornu odredbu. Naime, visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje u lipnju tekuće godine na način da se njezin porast veže uz realan rast bruto domaćeg proizvoda iz prethodne godine, a taj podatak objavljuje naravno Državni zavod za statistiku. Tako je minimalna plaća za razdoblje od 1. srpnja 2008. dakle u trenutku kada smo donosili zakon do 31. svibnja 2009. iznosila 39% prosječne mjesečne bruto plaće ostvarene u prethodnoj godini kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj ili da kažem u nominalnom iznosu ona je iznosila 2 tisuće Od 1. lipnja ove godine do 31. svibnja 2010. minimalna plaća utvrđuje se tako da se udjel minimalne plaće u prosječnoj plaći uveća za postotak realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u 2008. godini, a on je poznato nam je to prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku iznosio 2,4% što je usput ću to naglasiti najniža stopa rasta bruto domaćeg proizvoda od 1999. godine. Pitanje je što će biti s minimalnom plaćom u 2010. godini obzirom na realan pad bruto domaćeg proizvoda u 2009. godini koji se ovoga trenutka procjenjuje već na oko 4%. da se vratimo diskriminatornoj odredbi članka 5. Zakona o minimalnoj plaći koja predviđa upravo za naprijed spomenute radno intenzivne industrijske grane, dakle ponavljam tekstilu, drvo prerađivačku i kožarsko obućarsku, gdje su kako sam isto već naglasila u daleko najvećem broju zaposlenih upravo žene. Dakle, predviđa nižu minimalnu plaću odnosno njezino postepeno usklađivanje i izjednačavanje s minimalnom plaćom u četverogodišnjem prijelaznom razdoblju. O ovoj diskriminatronoj odredbi u svom izvještaju poštovana pravobraniteljice niste ništa rekli. Hvala lijepa.

obzirom da je puno bilo govora o diskriminaciji. No osvrnut ću se samo na ono područje koje je meni blizu, a to je područje zapošljavanje i rada. I činjenica je da ovdje ima još puno žrtava u radnim sredinama koje su žrtve raznih diskriminacija, a čemu svjedoče normalno izvješće pravobraniteljice za 2008. godinu. Da diskriminacija osoba ne bira radnu sredinu i da je udomaćena u svim profesijama, bez obzira bio netko profesor ili radio na fakultetu ili radio kao nekvalificirani radnik, princip je isti a ostalo su sve nijanse. To i potvrđuje i jedan u nizu primjera pravobraniteljice u kojem opisuje želje i zahtjeve pročelnika jedne katedre, visokoškolske ustanove koji prisiljava svoju asistenticu da mu šiva gumb na kuti da posprema njegovu radnu sobu, da mu toči alkohol i što je logičan slijed da ga odveze doma jer profesor zna dok pije da ne smije voziti. Ima i drugih normalno primjera da ih sada ovdje ne ponavljam. statistički gledano uznemiravanje zauzima 29,1%, spolno uznemiravanje 19,4%, povreda prava na zaštitu majčinstva 7,8% i ostalo je 43,7%. Najviše koliko se može iz izvješća vidjeti su uznemiravani zaposlenici javne uprave i obrane. Iz ovoga to znači da prema izvješću može se primijetiti da se najviše uznemiruju žene u državnoj i lokalnoj službi tu negdje preko 50% u odnosu na ostale sektore što je ovako dosta interesantan podatak. sigurno da je jedna ohrabrujuća činjenica i nitko ju danas ovdje nije spomenuo a mislim da ju treba spomenuti, i ona je dio izvješća gdje je pravobraniteljica navela da se Hrvatska sve više uklapa u svjetski prosjek po kojem jaz među spolovima u zapošljavanju se smanjuje jer po izvješću i Svjetske organizacije rada o globalnim trendovima zaposlenja položaj muškaraca na tržištu rada se pogoršao u odnosu na položaj žena. mislim da ne bi trebalo ovdje večeras i zanemariti važnost i moć žena kroz ovu raspravu. Mislim da to ne bi bilo korektno obzirom da se drukčije razgovaralo jer žene su često moćnije nego što se to i prikazuje u javnosti. Poznato je da su zbog žena i počimali i završavali ratovi, padala carstva itd. Ja mislim da ste upoznati sa nedavnim popisom 300 najmoćnijih žena u Hrvatskoj. Samo šest od njih drži preko 500 milijuna eura kapitala. Isto tako da vam sad na stotine ne nabrajam najmoćnijih žena u poslovnom svijetu, pa u svijetu politike, u svijetu mode itd. Znači, ima i s ove strane stvarno žena koje su moćne, koje su eto poslovno se dokazale i ne treba ih zanemariti u ovome dijelu. No, pravobraniteljica je u samom izvješću navela i primjer kako pojedini poslodavci isključivo i traže kod zaposlenja žensku osobu. I neki to traže što znamo da nije po zakonu i ne smiju javno tražiti ali znamo na koji način se to može drukčije i da isključivo zapošljavaju žensku osobu. Potpuno bih se složio što se tiče instituta rada na određeno vrijeme, ne samo za žene ali mislim da on generalno vrijedi i za muške i za žene, svejedno obzirom da Zakon o radu tu ne razlikuje žene i muškarce. Da, u svakom slučaju kod ove izmjene Zakona o radu a i intencija je kao što znate socijalnih partnera da se to mijenja jer ovaj podatak koji smo ovdje dobili da 82,5% novozaposlenih žena, to je iz 2007. godine ali mislim da ni u 2008. nije ništa bolja situacija, sklopile su ugovore na određeno vrijeme. Interesantan je isto tako podatak što ga nitko ovdje nije spomenuo a mislim da je zgodno ga bilo pročitati da pravobraniteljica nije zaprimila nijednu pritužbu koja se odnosi na nejednakost plaća u odnosu na spol na spol radnika ako sam dobro uočio. Znači, to je isto tako jedan onda dosta već veliki napredak i u tom segmentu da se ne prave više razlike što se tiče plaćanja za isti rad između muškaraca i I na kraju isto tako valja naglasiti jedan zanimljiv podatak. U odnosu na ranije godine povećava se broj žena koje završavaju Policijsku akademiju. U prošloj godini njih je 396 završilo, 674 muškaraca dok se prisjetite 2004. godine gdje je samo 66 žena završilo tu akademiju. Znači, nema tu tabu više što se toga tiče završavanja i u ovom dijelu. I na kraju mislim da bi bilo važno naglasiti da dalje moramo poticati i organizirati razne edukacijske programe i kod poslodavaca a i kod zaposlenika da kroz te edukacije izbjegnemo bilo kakve razlike, bilo kakve sukobe da se jednostavno unaprijedi taj poslovni odnos, odnos između poslodavca i zaposlenika i tada ćemo normalno imati i manje tih diskriminacijskih razlika. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospođa zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. **Crljenko, Brankica (SDP)** Zahvaljujem. Gospodine predsjedavajući, gospođo pravobraniteljice, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Ja ću se u svojoj raspravi osvrnuti na područje koje se tiče nasilja nad ženama i naravno zastupljenosti žena u politici. Nasilje nad ženama kao izraz povijesno nejednake raspodjele moći između muškaraca i žena te povijesne neravnopravnosti spolova prisutno je nažalost u svim razvojnim fazama društva. Žene i djevojčice diljem svijeta bez obzira na nacionalnu, rasnu i vjersku pripadnost, kulturu, dob i status izložene su raznim oblicima fizičkog, seksualnog, psihološkog i ekonomskog zlostavljanja. Korijeni nasilja nad ženama leže duboko u strukturi društva a nasilje predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava u Europi. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije različite studije pokazuju da je u prosjeku između 10 i 50% žena iskusilo neki oblik fizičkog nasilja od partnera, da je između 12 i 25% žena podvrgnuto pokušaju ili samom prisilnom seksualnom odnošaju također od svojih bivših ili sadašnjih partnera te da rasprostranjenost prisilne prostitucije i trgovine ženama iz godine u godinu raste. Nevjerojatna brojka od čak 4 milijuna žrtava trgovanja ljudima godišnje zastrašujući je podatak o razmjerima eksploatacije žena i djece koji ukazuje na prijeko potrebnu borbu za sprječavanje trgovine ženama. Nasilje se očituje na nekoliko osnovnih načina fizičko, seksualno, psihološko, ekonomsko, strukturalno i duhovno nasilje. Strukturalno nasilje uključuje nevidljive a sve prisutne prepreke u ostvarivanju osnovnih prava. Te su prepreke reproducirane u samom društvenom tkivu odnosno u nejednakoj raspodjeli moći koja proizvodi nejednakost između žena i muškaraca i čini je legitimnom. Nasilje nad ženama kod nas u Hrvatskoj još uvijek nažalost ima učinak ledenjaka. Samo mali broj hrabrih žena progovara, suprotstavlja se, prijavljuje nasilnika, dok najveći dio žena odnosno koje su žrtve nasilja, pogotovo obiteljskog nasilja u kojem je žena podvrgnuta različitim oblicima kontinuiranog zlostavljanja ostane neprijavljeno. Bez službene statistike o počinjenom nasilju nad ženama, ozbiljnih istraživanja te doprinosa medija koji će o problemu izvještavati sustavno, pokrivajući njegove različite aspekte a ne samo iznoseći pojedinačne slučajeve u crnoj kronici, nasilje će i dalje u društvu biti zanemarivan i podcijenjen problem s nerazumljivo visokim stupnjem prihvaćenosti i tolerancije. Sad bih nešto rekla o zastupljenosti žena u politici, mada je već dosta toga rečeno. Tri su ključna razloga za povećanje političke participacije žena. To je prije svega demokratsko pravo, korištenje resursa i interesno zastupanje. Žene čine polovicu ukupne populacije te imaju pravo na razmjernu zastupljenosti u predstavničkim, izvršnim i sudskim tijelima svojih država. Isključivanjem žena iz demokratskih političkih procesa isključujemo dragocjene vrijednosti koje te žene posjeduju: znanja, vještine i sposobnosti. I na kraju, i pretpostavka je da žene imaju neke posebne interese te se isključenjem žena iz procesa odlučivanja ti interese nedovoljno zastupaju u donošenju političkih odluka. Člankom 15. Zakona o ravnopravnosti spolova Republike Hrvatske uređeno je područje koje se odnosi na političke stranke i koje bi trebalo uravnotežiti položaj žena i muškaraca kako u tijelima političkih stranaka, tako i na popisima kandidata za izbore u Hrvatski parlament i tijela jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova također definira smjernice za postizanje uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena u predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti na svim razinama. Temeljem analize izbornih lista, a zatim i rezultata izbora, možemo zaključiti da stranke nisu prepoznale potrebu za uspostavljanjem rodne ravnopravnosti u politici. Nadalje moram napomenuti, bez obzira slagali se mi sa kvotama ili ne, moje je mišljenje da su one nužne iz razloga, čak i stranke koje u svojim statutima imaju rodne kvote, nisu kandidirale 40% žena. Pojedine stranke su predložile izborne liste bez ijedne kandidirane žene. Zakon o ravnopravnosti spolova zahtijeva da stranke vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama, ali kako ne postoje sankcije za nepoštivanje te odredbe stranke su je jednostavno ignorirale uz najčešće opravdanje da nema dovoljno uključenih žena u rad političkih stranaka te da ih zato nisu mogli kandidirati. No kako Zakon o ravnopravnosti spolova također propisuje da političke stranke trebaju izraditi plan djelovanja za uravnoteženje zastupljenosti žena i muškaraca u procesima odlučivanja, a do sada niti jedna stranka nije izradila takav plan, možemo zaključiti da ipak primarni problem u samim političkim strankama koje nisu zainteresirane za pomake na tom području. Model predstavničke demokracije koji Hrvatska treba ostvarivati svojim ustavnim uređenjem ne može biti ostvaren ako je gotovo pola društva isključeno iz demokratskih procesa. Zato je nužno učiniti dodatne napore za postizanje rodne ravnopravnosti u procesima donošenja odluka kako adekvatnom legislativom tako i senzibilizacijom političkih stranaka za pitanje rodne ravnopravnosti te osnaživanjem samih žena za ostvarivanje svojeg prava na sudjelovanje u procesima donošenja političkih odluka. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospođo pravobraniteljice, gospodine državni tajniče. Kolegice i kolege. Jutros kad smo govorili o nasilju i spominjali djecu na neki način smo dodirnuli na indirektno i ovu temu. Kako god krenemo završimo ipak na nasilju bilo fizičkom bilo ekonomskom, bilo neke druge vrste, a meni se čini da kada je došlo vrijeme da pogledamo istini u oči, da kažemo kakvo smo mi to društvo. Nismo, normalna stvar, nismo jedini i nije Hrvatska tu neki specifikum, ali zaista se moramo zapitati što očekivati od društva koje je u biti podobrazovano, koje još robuje teškim i nakaradnim stereotipima, koje još uvijek gaji kult mužjaka umjesto muža u društvu u kojem neki prihvaćaju jednako kao što se prihvaća ponekad i nasilje kao "pedagoška mjera", tako se ponekad prihvaća i nasilje nad ženama kao nekakvo pravo osobe muškog spola u braku ili u nekoj vezi ili općenito mislim da su sve to stvari koje moramo priznati sami sebi da smo zaista takvo društvo, jer nikad nećemo to uspjeti promijeniti ukoliko ne dođemo do neke svijesti o samima sebi. S druge strane, mi duboko ovdje govorimo o problemu emancipacije. Mi kao društvo, kao cjelina, kao zajednica ljudi se nećemo nikad uspjeti emancipirati ukoliko žene ne budu emancipirane niti mi kao rod, niti muškarci se mogu emancipirati dok žene nisu emancipirane. Nažalost, i u svakodnevnom tzv. kolokvijalnom govoru netko je spominjao sredstva informiranja bio i vi u svom izvješću, ali i ovdje neki od zastupnika. Sredstva informiranja često nenamjerno, šta je još teže jer govorimo o podsvijesti, najteže nasilje je nasilje koje se ne primjećuje, na koje se naviknete. Navika je najteža stvar kad u sebi nosi diskriminaciju, kad postane "normalna". Nažalost, mi smo na dobrom putu da postignemo takvo loše stanje, ako tako mogu kazat nekakvu kontradikciju prividno. Naime, nije rijetkost da u novinama kod nekih teških nesreća, saobraćajnih itd. možete pročitati da je poginulo petero ljudi, tri žene i dvoje djece. U takvoj vrsti natpisa žene su unaprijed isključene iz pojma čovjek, a i mislim neodgovornost onih koji na takav način pišu je velika, a nažalost stanje je tragično ukoliko mi to ne primjećujemo i ne reagiramo na to. To može izgledati bezazleno i ovako dekorativno, ali nije uvjeravam barem ja tako mislim da to odražava suštinu. Nažalost, i žene se naročito jednom tradicionalnom tipu, da tako kažem odgoja i svjetonazora odgajaju i privikavaju na to da kažu za svog supruga moj čovjek i ja, on je čovjek. Ona sebe sama isključuje na neki način iz tog pojma. Dakle, čak za one koji su žrtve takvog stanja i odnosa postaje normalno da budu žrtve i ponekad, meni se desilo jedanput recimo i to u Zagrebu u tramvaju kad sam se digao jednoj starijoj osobi da me uhvatila za rame i rekla sjedi, ti si muško. Ja sam bio puno mlađi od nje i još uvijek sam. Ja jesam nešto stariji nego što sam onda bio, ali razlika je ista u godinama ostala. Normalna stvar da se ne trebamo onda čuditi što postoje muška i ženska zanimanja u navodnike, što se privikavamo na takvo stanje isto kao što u brakovima imamo one strašne situacije kad netko ne dođe, dočekati suprugu jer je rodila žensko dijete, a nije muško itd. To je naša stvarnost. To je naša stvarnost za koju smo velikim dijelom i mi odgovorni jer zakoni ove države ne govore tako, a mi smo krivi onda kad donosimo zakone za koje ne osiguravamo da se ispunjavaju. Pa ako treba i represijom, znam da represija u krajnjoj liniji nije ništa, ne mora značiti da ćete represijom nekoga u nešto uvjeriti, ali zaista je nakaradno kad čitate da za silovanje netko dobije manje godina nego za nekakvu ili tri sitne krađe i tako dalje. To vas dovodi do jednog pitanje koje kaže kakve su institucije koje bi trebale garantirati da su zakoni koji su ubiti možda i dobri, zašto se ne prevode. samo da završim s time, socijalna bijeda često vodi u taj pakao u kojem je i netko meta, kriva meta da se nezadovoljstvo onoga tko je upao u tu bijedu iskali na toj osobi. Često to su nemoćne osobe, to su slabije osobe, to su osobe na koje nas jedna vrsta nakaradnog odgoja privikava da kaže da se oni moraju naviknuti na takvu ulogu. Mislim da svi, tu nema veze stranačke razlike, da svi moramo uraditi, to je jedan načelni princip da se to promijeni.

skraćeno pričati, prvenstveno gledano iz aspekta obrazovanja. Prije svega treba reći da jednakost, odnosno ravnopravnost spolova u svim segmentima društva, dakle i svim djelatnostima i svim sektorima predstavlja jedan za napredak i razvitak Republike Hrvatske, bitni dio tog temelja. Izvješće kao izvješće samo po sebi je tehnički odrađeno, neki dijelovi čak i više podsjećaju na znanstveno-istraživački rad, a ono što je bitno neki dijelovi se i ponavljaju. E sad kad kažem ponavljaju se, radi se o onom što se popularno zove copy paste, ponavljaju se problemi koje smo imali i prije i koji se i dalje nalaze u izvještaju jer oni označavaju da neke mjere nisu provedene još uvijek, a trebale su biti. I kroz takve primjere, ovo izvješće pokazuje da smo mi još daleko od prave jednakosti, a pogotovo u sektoru obrazovanju. U tom sektoru mora početi prava borba kako bi se reklo za jednakost spolova, a upravo u tom sektoru, dakle obrazovanju mi imamo još uvijek velikih problema ili krajnju inertnost. Dijelovi izvješća koji se ponavljaju iz godine u godinu upravo se nalaze u tom dijelu jer od 2006. neke stvari se dakle nisu makle sa mrtve točke. Kada pričamo o obrazovanju, tu izvještaj počinje sa citiranjem zakona, on donosi stavke iz zakona koje kad pročitate postavite si pitanje, po Bogu dragom, tko će to provesti u djelo kad sadašnja garnitura ministarstva vrlo vrlo slabo po tom pitanju radi. Iza stavki zakona ide se na nacionalnu politiku, na navođenje mjera, jasno se kaže da je rok za provedbu mjera 2008., za ove koji su navedene, da su nadležna Ministarstva znanosti Agencija za strukovno obrazovanje i onda vrlo pristojno se i navedu dotične mjere koje kažu da će se uskladiti strukovno obrazovanje s rezultatima analize potreba na tržištu rada te sustavno poticati uravnotežena zastupljenost obaju spolova pri upisima u srednje škole, pa druga mjera izraditi će se poseban rodno osjetljiv program profesionalnog usmjeravanja učenika i učenica i treća, ustrojiti će se baza podataka s postojećim kolegijima ženskih studija i studija roda na visokim učilištima. Već stranicu iza izvještaj donosi ocjenu napravljenog. Pa se kaže da prva mjera nije provedena u cijelosti jer nije napravljena analiza tržišta. Kolegice i kolege, gotovo nikakva analiza potreba tržišta rada nije napravljena. Takva analiza usko je vezana i u strukovno školstvo i u visoko školstvo i u cijeloživotnom učenju uz mjerenje i definiranje ishoda učenja koji nisu napravljeni, a kada je država konačno odlučila krenuti u to, rebalansom proračuna ti novci su nestali i to nije napravljeno. Dakle ako ta analiza nije napravljena, za cjelokupno obrazovanje neće biti ni za ovaj segment. Kažete dalje da druga mjera nije provedena, a niti treća. Neće biti nikakvih baza podataka, Republika Hrvatska još uvijek nije napravila ni opće informacijske pakete kolegija, a kamo li da će raditi tako nešto ženski studija pa slobodno možemo reći da ćemo čekati i nakon da se takva stvar napravi. Inače, i katalozi kolegija koji se tiču jednim dijelom dakle ženskih studija za budućnost, i ishodi učenja dio su međunarodne obveze koje Republika Hrvatska preuzela prije 5 godina, prije 5 godina punih još uvijek nismo to sproveli u djelo. Što se tiče preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija te znanstveno-istraživačkog rada na području rodnih studija, vi ste svjedok gospođo pravobraniteljice što se sad dogodilo Nažalost, ja smatram osobno da je ovo znanstvena grana budućnosti, a de facto zaustavlja ju Nacionalno vijeće za znanost koje je izgleda zapelo u 19. stoljeću još uvijek. Ali to je veliki problem, mi smo to u Hrvatskom saboru rekli da Nacionalno vijeće za znanost ima velikih problema u svome radu. Mislim da će po tom pitanju se čekati isto neko vrijeme da se ta priča promijeni. O problemu znanstvenog odgoja koji se isto spominje, ovdje se također u Saboru pričalo i izvještaj vaš govori u korist onog što smo mi u SDP-u govorili već godinama, to je da zdravstveni spolni odgoj loš i nedostatan, a Ministarstvo znanosti u ovim odgovorima koje je vam je poslalo, kaže odnosno krije svoj neuspjeh iza rečenice da se odgoj vrši interdisciplinarno i izvan nastavno, te na taj način nije jednostavno utvrditi rezultate takvog odgoja. Nadalje, u obrazovnom sustavu veliki problem su još uvije i udžbenici o kojima je polagano barem po pitanju spolne ravnopravnosti opet nestaje iz medija, a o tome treba pričati i u politici, u medijima u svim segmentima društva. Ja sam inače po stuci profesor. I dan danas u povijesnim udžbenicima mi imamo to da naši udžbenici zaostaju u ispravljanju netočnih podataka i netočnih navoda kada su u igri muškarci dok za žene to zaostaje. Pa tako kada povjesničari otkriju neke stvari o određenoj muškoj osobi vrlo brzo se u udžbenicima to prepravi i onda te vrline njegove se još dodatno istaknu. Dok mi još uvijek na žalost imamo primjera da neki od zaista poštenih, sposobnih i načitanih žena koje su bile mecene i umjetnosti i znanosti, još uvijek u udžbenicima se ih navode kao krvoločne ... /Govornik se ne često i lakog morala. Na žalost takve stvari se presporo u našim udžbenicima ispravljaju. Drugi problem je kod lektire naše, analiza iste lektire. Našim učenicima, a o tome treba pisati potrebno je dati bolji kontekst kada uče recimo nešto iz hrvatske književnosti. Naš realizam, naša moderna dala je krasne romane, ali u njima se najčešće ako ste primijetili muški likovi opisuju detaljno u mnogima od njih, žene se opisuju često plastično i vrlo jednostavno, osim naravno ako nije prijateljica noći, onda se opiše jako detaljno i ona i njezine navike. Kod takve lektire, ja ne kažem da ne treba čitati lektiru. Treba lektiru čitati, ali naši nastavnici moraju znati dati učenicima kontekst vremena u kojem je knjiga napisana i o samom autoru o kojem se radilo. Što se tiče visokog školstva, evo zadnja rečenica. Ovdje se zaista sramotno malo napravilo. Nama se ne može kompletno pitanje jednakosti spolova u visokom obrazovanju vrtiti oko jedne konferencije koja a pro po ide iz godine u godinu i generira konstantno sve veće i veće hrpe papira koje ničem ne služe, a često su kopija već postojećih izvještaja koji se rade u Europskoj uniji. Ja ne znam da li znate ali nedavno je opet objavljen dokument ... /Govornik se ne razumije./ ... gdje je jedna od glavnih koautorica bila građanka Hrvatske i nju nitko u ovoj državi po tom pitanju nije pitao. Taj izvještaj u potpunosti financira Europska komisija i predstavljen je svim ministrima obrazovanja, pa također i našem ministru obrazovanja. A umjesto toga mi i imamo i dalje totalnu šutnju. Primjeri koji ste dali govore da se u 21. stoljeću u Zagrebu nalaze fakulteti koji rade spolnu diskriminaciju pri upisnim kvotama, a to je krajnja sramota. I to se događa pod nosom ministarstva koje o tome treba brinuti. Pa ja pitam vas kako je to moguće? To zapravo treba pitati ministra Primorca. Na kraju ja ću vas podsjetiti da je ravnopravnost spolova isto jedan od temelja za zdravo društvo znanja, a gledajući ove primjere mi smo i pod tom pitanju još uvijek daleko. Hvala puno. Hvala. I pet minutna rasprava. Klub SDP-a gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Kolegice i kolege, gospođo pravobraniteljice. Dakle, još završno nekoliko rečenica. Najprije želimo još jedanput ponoviti i naglasiti da kao klub SDP-a dajemo podršku izvješću pravobraniteljice za proteklu 2008. godinu. Ono što bi možda trebalo i na kraju reći, vidjelo se to iz današnjih rasprava. ili ne možda da je valjda došlo već i vrijeme da u Hrvatskoj neke korake energičnije radimo i da neke ostvarivanje pojedinih mjera i zadaća od onih koji su si to i sami zacrtali također tražimo da to energičnije učine, više nego što je to bilo do sada. Ono što posebno također želim istaknuti u ime kluba, možda nismo na samom početku toliko o tome govorili, ali ste vi pravobraniteljice u svom uvodnom djelu spomenuli i njihovu problematiku, govorim to stoga što je dakle prošle godine donesen taj novi Zakon o ravnopravnosti spolova i što su sada održani i lokalni izbori, a to je uloga i rad i značaj koordinatora za ravnopravnost spolova na lokalnim razinama, odnosno u uredima državne uprave na lokalnim razinama, te činjenica da će se sada nakon ovih lokalnih izbora osnivati nova povjerenstva za ravnopravnost spolova na razini županija. u ime kluba SDP-a na neki način nadam se i pozivam i sve ostale lokalne jedince, dakle i gradove i općine da ta lokalna povjerenstva ili odbore osnivaju i pri lokalnim jedinicama. Kolega tamo otraga odmahuje glavnom da neće, ali ja bih jako voljela da u vašem gradu bude osnovan taj lokalni odbor. Zašto? Zato što sve ovo što mi ovdje danas govorimo, sve ovo što je pravobraniteljica navela u svom izvješću je praktički mrtvo slovo na papiru i dobar dio toga se i ne može ostvariti bez lokalnih zajednica, a u krajnjoj liniji i ostvaruje se i u lokalnim zajednicama. Dakle, naglašavamo ulogu i koordinatora ali i lokalnih povjerenstava i pozivamo ustvari na neki način da ta nova lokalna povjerenstva koja će biti formirana od samog početka budu u nekakvom programu edukacije, da tako kažem, koji će ići i sa razine vladinog ureda ali vjerujemo i uz pomoć pravobraniteljice pa u krajnjoj liniji kolegice i kolega koji sjedimo u ovom Parlamentu. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. I završni osvrt, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, gospođa Gordana Lukač-Koritnik. Izvolite. Naravno red je zahvaliti se na raspravi. Ja to činim. Samo što ću o tome svakako detaljnije razmisliti kasnije. Za sada bih samo odgovorila na neke stvari. I to da mi je žao, ali tako sam odlučila bila da izvješće bude bez nekih analiza zbog njegove opširnosti, što se možda sada pokazalo pogrešnim. Da što se tiče izbora pratimo ih ove godine i sasvim sam sigurna da nema institucije koja će imati detaljnije podatke kako su prošli, gledajući iz rodne perspektive. Neke već analize imamo na našim web stranicama. Budući da je gospodin zastupnik Kunst rekao da sam navela tu gdje ima najviše povreda, da su to zapravo javne službe ja moram to na neki način interpretirati, očito je bilo potrebno. Mi smo te podatke dali na temelju pritužbi koje smo mi primili. Ali upravo činjenica da ima najviše tih pritužbi zapravo podržava onaj drugi moj stav a to je da u privatnom sektoru gdje se boje više zaposleni na određeno vrijeme ima manje pritužbi što ne mora značiti da u javnim službama ima više kršenja. I vezano za kvote i Zakon o ravnopravnosti spolova ne ulazeći, nema gospođe zastupnice Holy, htjela bih reći da države koje su najviše napravile, koje imaju najveću političku participaciju žena nemaju kvote niti su ih ikada imale jer su tako odlučile i provele političke stranke. Hvala. Zaključujem raspravu. Sad bi na dnevnom redu trebalo biti kao što smo naveli u pročišćenom dnevnom redu Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2008. godinu. Pučki pravobranitelj se nalazi na oporavku nakon operacije, neću jasno reći kakve, tako da je on i zamolio da se i odgodi rasprava o njegovom izvješću za razdoblje iza tamo 17. lipnja pa ćemo to onda i prolongirati raspravu o tome. A sutra u 9,30 sati ćemo obaviti raspravu o točci 5. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2008. godinu i Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu, elektroničke komunikacije za 2008. godinu. Nakon te rasprave negdje oko 13 sati vjerojatno bi glasovali o raspravljenim točkama dnevnoga reda i onda je nastavak sjednice 17. sa onim setom europskih zakona koje smo uvrstili u dnevni red neki dan. Nastavak dakle sutra u 9,30